Шановні колеги, як ми і узгоджували, у Верховну Раду України прибув Генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко, а також а також пан Холодницький. Тому ми можемо перейти до розгляду питань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата. Колеги, перед тим як почати я всім подетально поясню, як буде відбуватися розгляд. Перш за все… Увага, я прошу, в залі! Бо потім будуть вигукувати з місця чому і як. Я прошу всіх уваги. Отже, ми будемо повністю дотримуватися процедури, яка передбачена законом. Спочатку я як Голова Верховної Ради зачитаю резолюційну частину. Після того 15 хвилин запитань до Генерального прокурора України. Хвилина – запитання, дві хвилини – відповідь. Після того 15 хвилин для дачі пояснень від того народного депутата, стосовно якого є подання. Після того виступи від фракцій і груп, по кожному з подань зможуть виступити всі фракції і групи. Потім 10 хвилин виступи від народних депутатів. Серед перших виступів буде також виступ першому заступнику голови регламентного комітету. І потім заключні виступи і голосування. Орієнтовно одне подання буде проходити від години 10 до години 20. Це означає, що ми будемо працювати орієнтовно до 10-ї години вечора. Тому я прошу всіх лаконічно висловлюватися, щоб ми максимально ефективно змогли пройти дані питання. Зараз прошу зайняти робочі місця і приготуватися до реєстрації. Будь ласка, займіть робочі місця, приготуйтеся до реєстрації.

Отже, готові до реєстрації? Шановні народні депутати, прошу провести реєстрацію для участі в вечірньому засіданні.

360 народних депутатів зареєстровані. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І ми переходимо до подань в тій послідовності, яку подав у Верховну Раду України регламентний комітет. Перше подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея Євгена Сергійовича. Переходимо до його розгляду. Згідно Регламенту я маю зачитати резолюційну частину подання. Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата. До Верховної Ради України надійшло подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея Євгена Сергійовича. Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статтею 368-2 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням, як вбачається з подання Генерального прокурора України, встановлено, що Дейдей Євген Сергійович, будучи народним депутатом України та службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення у не встановлений досудовим слідством час та місці набув у власність активів у значному розмірі. Відповідно до вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 03 липня за участю Генерального прокурора розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея Євгена Сергійовича. Висновок комітету та зазначене подання Генерального прокурора України вам було невідкладно надіслане на електронну пошту, а також роздано на столах реєстрації у паперових копіях.

Шановні народні депутати! Зараз згідно Регламенту ми маємо 15 хвилин для відповідей і запитань до Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка від депутатських фракцій і груп. Я хочу наголосити, протягом 15 хвилин не всі фракції можуть, але хай з того приводу не буде жодних хвилювань, потім будуть виступи від всіх фракцій, на це ми маємо лишень 15 хвилин. Тому я прошу представників фракції записатись на запитання до Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка, будь ласка. До трибуни запрошується Генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко для відповідей на запитання.

Колеги, від "Блоку Петра Порошенка" слово надається Герасимову Артуру, голові фракції "Блоку Петра Порошенка". Будь ласка, Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановний Юрій Віталійович! Хочу ще раз нагадати, що вчора відбулося засідання фракції "Блоку Петра Порошенка", на якому ми прийняли рішення, що ми будемо підтримувати і будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності по всіх поданнях, які надійшли наразі до Верховної Ради і пройшли регламентний комітет. Це позиція фракції, вона чітка і послідовна. Дякую. Це, я розумію, був виступ, а не запитання, так? Бо зараз у нас час для запитань. Добре, я надаю слово для запитання представнику "Народного фронту" Бурбаку Максиму Юрійовичу. Будь ласка, Доброго дня, Юрій Віталійович, шановні колеги! Ми повинні сьогодні гідно пройти це очищення. Вчора було засідання фракції "Народного фронту", ми прийняли рішення, що наші колеги народні депутати Дейдей та Поляков можуть з честю захистити себе в суді і не прикриваючись імунітетом. Але я хотів би задати питання, чи не вбачаєте це вибірковість переслідування деяких народних депутатів? Натомість тут сидять представники єврооптимістів, які точно з такою ж фабулою позичили гроші, придбали собі елітну нерухомість у центрі і відносно яких жодним чином НАБУ не відкрило ніякої кримінальної справи, натомість навіть не внесли в ЄРДР. Тому вважаємо, що це є вибірковість переслідувань депутатів. Тому скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що по аналогії з Євгеном Дейдеєм потрібно порушити справи і внести подання на ще одного депутата, представника єврооптимістів в цій сесійній залі. Дякую. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Шановний пане Бурбак! Перш за все дякую, що запросили до парламенту, на жаль, мені відмовили в демонстрації наочних матеріалів на табло, тому змушений буду під час відповідей демонструвати лише матеріали, які маю з собою з цієї високої трибуни. в цьому залі знаходяться декілька сот депутатів, які всі разом були ось тут, на Майдані. В найкритичніші його моменти там залишалося всього менше сотні чоловік. Але ми всі там клали квіти в пам'ять героїв за те, щоб виконати вимоги Майдану. Якщо коротко, я особисто, вважаю, що ці вимоги були прості і зрозумілі: усунути державну мафію Януковича і відновити закон та справедливість у нашій Україні. Сьогодні тут я прийшов до вас, щоби частково зняти пострадянський феодальний рудимент депутатської недоторканності і зробити шановних шістьох, сьогодні п'ятьох, народних депутатів звичайними українцями, щодо яких слідство може задавати питання і вибирати запобіжний захід так само, як і до всіх інших мільйонів наших співвітчизників. І більше нічого! Тим не менше, хочу сказати, ще раз повторити, що я говорив на регламентному комітеті. Шановні народні депутати, з нашої країни люди виїжджають не тільки тому що мала зарплата і немає роботи, вони виїжджають, бо втрачають віру у фундаментальні цінності нашої держави: закон – для всіх і справедливість – для кожного. Сьогодні ви можете дев'ять разів натиснути кнопку "за", дев'ять разів всього і відновити закон – для всі і справедливість – для кожного. Я відкидаю тезу про вибірковість, бо щодо народного депутата Дейдея, коли говорять, що нібито це помста НАБУ за його позицію під час подій, пов'язаних із Насіровим. Ні! Національне антикорупційне бюро України розпочало справу… Прошу, хвилину, завершити. ЛУЦЕНКО Ю.В. Розпочало справу по ймовірному незаконному збагаченню Дейдея 16 листопада 2016 року. Тому це ніяким чином, ця справа, не пов'язана із публічною позицією пана Євгена. І ще раз: впевнений, що Євген так само сміливо, як і на Майдані, і в досудовому слідстві, і на суді зможе захистити себе, якщо має для цього аргументи. Ми вважаємо, що сьогодні нам потрібно притягнути його до кримінальної відповідальності, дати можливість слідству діяти з ними, як і з кожним із тих українців, які стояли на Майдані і поза ним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До слова для запитання від фракції "Батьківщина" запрошується Соболєв Сергій Владиславович.

Шановний Юрій Віталійович! Наша фракція так само сьогодні зранку ухвалила відповідне рішення голосувати без виключень за всі подання для того, щоб була можливість у кожного депутата, не зважаючи ні на які привілеї і імунітети захистити своє ім'я, якщо він не винуватий в суді так, як це роблять інші громадяни. Єдине застереження, що, на жаль, не всі стояли на Майдані були ті, які стояли в Маріїнському парку з бітами і от стосовно цих людей ніяких подань немає, бо це вже не просто питання корупції, це питання фактично нанесених тілесних ушкоджень вбивств, які існували в той час. Але питання в мене інше найважче питання, яке було на регламентному комітеті (я уважно продивився матеріали) – це доказова база. Чи переконані ви, що доказова база, яка буде використана по кожному з цих випадків буде такою, яка буде прийнята в судах, якщо, дійсно, ці суди будуть незалежні і незаангажовані. Дякую. Дякую, пане Сергію. Перш за все хочу повідомити, що за повідомленням прокурорів та слідчих справа щодо подій на Майдані 18, 19 і 20 числа буде завершена до осені… протягом осені цього року. І ми зможемо передати на суд заочний і очний усіх, хто віддавав злочинні накази, на цей момент у нас достатньо серйозна база по цій справі. Тепер щодо об'єктивності справи Дейдея. Хочу вам повідомити, що Спеціальна антикорупційна прокуратура внесла мені подання щодо ймовірного незаконного збагачення пана Дейдея ще 3 травня цього року – вот це подання. Я його повернув до Спеціальної антикорупційної прокуратури та НАБУ у зв'язку з тим, що не був переконаний у достатності доказів того, що кредит в 2,5 мільйони дружина народного депутата отримала… не отримувала, він був фіктивний по версії слідства. Після цього спеціалізований антикорупційний прокурор надав мені санкціоноване судом законне прослуховування телекомунікацій ряду фігурантів, в тому числі і того, хто називається в декларації пана Дейдея "позичальником" його дружини, з якої з усією очевидністю випливає те, що цей кредит був фіктивним, про нього домовлялися уже після того, як почалося слідство. На цій підставі я вважаю, що достатньо доказів говорити про незаконне збагачення, адже доходи родини Дейдеїв, якщо відкинути цей кредит, не дозволяють йому вести той спосіб життя, який вони ведуть і купувати ті цінні цінні речі, які вони придбали. Таким чином, на цей момент для оголошення підозри і подальшого досудового слідства доказів достатньо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І останнє запитання. Від Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Генеральний прокурор, прозвітуйте, будь ласка, суспільству і парламенту, яка доля справ, по яких парламент уже дав згоду на притягнення депутатів до відповідальності за вашими поданнями, за поданнями вашого попередника Шокіна: де ці справи, як вони розглядаються, чи пред'явлені підозри, чи направлені справи до суду? Я думаю, що це людям надзвичайно важливо знати, тому що у грудні місяці ви тут доповідали по колезі Новинському, казали, що лише депутатська його недоторканність заважає вам справи до суду передати. Пройшло сім місяців – де справа? Інші голосування були. Прозвітуйте, будь ласка, де справи, чи розглянуті вони і які по них прийняті рішення. Дякую. 16:21:34 ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую, Олег Валерійович. Вам, як нікому, відомо, що звітує прокуратура лише в суді, коли пред'являє обвинувачення. Тому я тут стояв на цій трибуні і просив дати можливість вести досудове слідство, воно іде і ефективно, в тому числі, і по тому вашому, як ви кажете, колезі Новинському, якого ви згадали. Слідство іде достатньо ефективно. Ймовірно нові епізоди в пред'явленні до народного депутата. Якщо так складеться – я знову прийду на цю трибуну і знову буду просити всіх і вас, зокрема, Олег Валерійович як людину, яка точно знає, як відбувається досудове, а потім судове слідство і що буває потім, підтримати мою позицію Дякую, колеги. На всі запитання була дана відповідь Генеральним прокурором. Переходимо до наступного розділу. Я дякую Юрію Віталійовичу. Я розумую, ви ще будете не раз повертатися. А зараз слово для пояснень надається народному депутату України Дейдею Євгену Сергійовичу. Будь ласка, пане Євген.

Колеги, я думаю, це той винятковий випадок, коли ми дамо змогу висловити свою позицію Євгенію.

Слово для оголошення виступу комітету надається першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павлу Васильовичу Пинзенику. Будь ласка. Шановний Голово, шановні народні депутати України, комітет на своєму засіданні 3 липня цього року за участю Генерального прокурора України народного депутата Дейдея Євгена Сергійовича розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Євгена Сергійовича, підтримане, внесене до Верховної Ради України Генпрокурором 21 червня 2017 року. Перш за все звертаю увагу на те, що відповідно до статей 1-ї, 28-ї і 35-ї Закону "Про запобігання корупції" може виникнути питання під час розгляду даного і інших подань, чи вважається потенційним, реальним чи приватним конфлікт інтересів по відношенню до народних депутатів, які перебувають у складі однієї депутатської фракції, депутатської групи, входять до складу одного комітету, тимчасової комісії, робочих груп, депутатських груп з міжпарламентських зв'язків з зарубіжними країнами і так далі, дружніх чи сімейних стосунків тощо з народним депутатами, щодо яких внесені подання. Враховуючи це, зауважую, що частиною першою статті 31 Регламенту передбачено, 31 зі значком 1, що народний депутат бере участь на пленарних засіданнях в обговоренні питань, щодо яких наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне подання. Зі свого боку, я оголошую про те, що в мене такий конфлікт інтересів є, оскільки я перебуваю з народним депутатом Дейдеєм в одній фракції. Колеги, це жодним чином не обмежує будь-кого з народних депутатів у його праві голосувати з того чи іншого питання, але я зробив це оголошення щодо себе, і рекомендую всім, хто бере участь в обговоренні, робити відповідні оголошення у зв'язку з тим, що в протилежному випадку є загроза складання протоколів про адміністративні правопорушення. Суб'єктом складання таких протоколів є НАЗК. Те ж саме стосується і інших народних депутатів, щодо яких будуть висловлюватися під час пленарного засідання народні депутати – члени їхніх фракцій. Це формально чи неформально, в кожному разі це вимога закону, ми повинні до нього дослухатися. Зазначене подання, про яке я згадував, ініційоване начальником Шостого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генпрокуратури України Козачини С.С., який просить розглянути подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея. Як зазначено в поданні, Дейдей Євген Сергійович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 368-2 Кримінального кодексу України, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передачу нею таких активів будь-якій іншій особі, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Комітет ухвалив висновок, у якому зокрема зазначив, що в порушенні вимог частини третьої і частини… статті 482 Кримінального процесуального кодексу України, частини другої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" було порушено таємницю телефонних розмов. А саме: проведено прослуховування телефонної розмови народного депутата України Дейдея з громадянином Лінчевським, а також було проведено негласні слідчі дії, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, які допускаються лише у разі, якщо Верховною Радою України надано згоду на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності. Крім того, комітет зазначив, що в поданні відсутні документи, які б підтверджували встановлення проведенням досудового розслідування фактів про відсутність фінансового зобов'язання між дружиною Дейдея та Лінчевським, а також фактичної передачі суми три з половиною мільйони гривень, про яку зазначено народним депутатом України Дейдеєм у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2015-16 роки. Натомість комітету той же самий Лінчевський у своєму поясненні підтвердив факт надання ним зазначеної суми позики народному депутату Дейдею для його дружини Дейдей Інни. Комітет також звернув увагу на те, що в якості доказів, які підтверджують факт незаконного збагачення народного депутата є, зазначається факт його одруження, про що свідчить акт запису про шлюб Дейдея та Дейдей Інни та особова справа Дейдея Євгена як народного депутата України. Проте в поданні не зазначено, яким чином дані докази підтверджують наявність умислу та незаконність збагачення народного депутата Україна, що стало підставою для звернення з поданням до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення депутата до кримінальної відповідальності. Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дейдея є законним, оскільки ініційовано і подано належним суб'єктом подання, Однак недостатньо обґрунтованим, невмотивованим та містить конкретних фактів. Висновки слідства базуються на припущеннях, а законність одержання доказів є сумнівною, що не може підтверджувати факти вчинення народним депутатом Дейдеєм кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368-2 Кримінального кодексу України. Дякую за увагу. Дякую вам. І переходимо до наступного розділу. До речі, хочу зазначити, колеги, що ми йдемо достатньо динамічно і в мене є прохання, щоб так було і надалі. Отже, наступний у нас розділ виступи представників фракцій і груп. Дається до 24 хвилин, але не обов'язково їх вичерпувати. Тому тільки ті, хто бажає вступити. А потім буде від народних депутатів 10 хвилин. Отже, прошу записатись від фракцій і груп, хто має бажання виступити. Будь ласка. І прошу лаконічно.

Шановні народні депутати, я скажу думку фракції "Блока Петра Порошенка". Дійсно, вчора у нас відбулось засідання нашої фракції, де ми одноголосно прийняли рішення підтримувати всі подання Генерального прокурора. я, як секретар Регламентного комітету, брав участь в засіданні, де ми розглядали подання Генерального прокурора щодо народного депутата Дейдея. Я скажу свою особисту точку зору як народного депутата Лубінця і як члена Регламентного комітету, який проголосував за висновок, який був зачитаний першим заступником Павлом Пинзеником. Тому хочу всіх запросити, по-перше, до голосування. По-друге, хай особисто кожен народний депутат зробить для себе висновки, але перш за все користуються мотивами чи дійсно скоїв народний депутат Дейдей кримінальне правопорушення. І згідно з висновком Регламентного комітету ви мали можливість почути якого висновку дійшли саме ми. Тому не буду казати політичних гасел, скажу, що кожному народному депутату потрібно надати право захищати своє чесне ім'я в суді. А з приводу народного депутата Дейдея хай зал визначається особисто. Дякую. Дякую. Від "Народного фронту" Федорук Микола Трохимович передає слово для виступу голові фракції Максиму Бурбаку. Шановні колеги! Хочу всім нагадати. От, сьогодні Юрій Віталійович показував фотографії з Майдану, що майже всі члени "Народного фронту" були учасниками Революції Гідності, ми пройшли разом Майдан. І ви всі разом після перемоги Революції Гідності говорили, що депутатську недоторканність треба знімати. Ми голосували з вами в першому читанні і зміни в Конституції щодо позбавлення депутатів недоторканності. Вважаю, що таким чином треба поступати і до суддів, до інших високопосадовців. Але тут саме головне. Давайте розберемося з позиції справи. Я вважаю, що це є політично вмотивоване переслідування і вся ця справа "шита білими нитками". Я впевнений, що Євген Дейдей, коли ми вчора розмовляли на фракції, розказав всю правду про цю ситуацію. Було рішення нашої фракції більшістю голосів, що ми будемо голосувати – за, для того, щоб він з честю і гідністю міг в суді доказати свою правоту і він це зробить. Але мені досить цікаво, я, задаючи питання до Генерального прокурора, не почув відповіді, а чому ж саме така справа, з такою ж фабулою щодо одного народного депутата з фракції БПП, який також позичив у своєї нареченої гроші, купив елітну нерухомість в місті Києві і проти нього навіть не порушили справу в НАБУ! Чи не є це захистом своїх друзів, які виступають деколи піар-агентством на деяких засобах масової інформації? Чи не зробили обшуки, чи НАБУ не встигло прозвітувати дату інформації, а вже певний ресурс має повідомлення від прес-служби НАБУ, яке відпрацьовує депутатським мандатом чи як? Скажіть будь ласка. Чому саме таку справу не порушили? Якщо ми всі рівні перед законом, будь ласка, поруште в ЄРДР і вносьте сюди цю пропозицію. І пан оцей депутат сам піде і зречеться цього Майдану. Бо зранку вони полум'яно на броневику тут, на вулиці, кричали, що тут всі злочинці. А саме вони і є в тій фракції, яка складає коаліцію і бере відповідальність в цій державі. Тому досить цікава позиція, але розуміємо чому. Бо відпрацьовують, відпрацьовуючи піар-агентством у НАБУ. Тому, шановні колеги, для того, щоб не було обвинувачень, що тут хтось ховається за депутатську недоторканність, більшістю голосів ми вирішили, що ми будемо підтримувати це подання. Але врешті-решт вважаю політично вмотивованими дії НАБУ, які собі зараз розчищають політичне поле для певних політичних партій для того, щоб йти на позачергові парламентські, а потім і президентські вибори. Це чисто політичне замовлення. Дякую. Від фракції "Батьківщина" Соболєв Сергій Владиславович. 16:34:42 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, це те прізвище, по якому була найважча дискусія в нашій фракції, але ми ухвалили рішення все одно іти на те, щоб голосувати за позбавлення депутатської недоторканності. Виключно з однієї причини. Іншого способу у народного депутата немає захиститися від, якщо це, дійсно, є, політичного тиску або необґрунтованих подань, ніж щоб ця справа дійшла до суду. Саме виходячи з цього, оскільки по цьому народному депутату немає подання щодо арешту його як можливого запобіжного заходу, є всі можливості для того, щоб відкрити судовий процес, був використаний, з одного боку, Генеральною прокуратурою для того, щоб довести свої обвинувачення, а народним депутатом для того, щоб довести свою невинуватість. Я думаю, що всі розуміють, що будь-яка з цих справ, яка в кінцевому варіанті закінчиться тим, що суд виправдає особу, це фактично буде недовір'я Генеральному прокурору. Тому він розуміє відповідальність, коли підписує таке подання. Я думаю, це і буде відповідь та, яку заслуговує кожен, хто виконує свої конституційні обов'язки. Рішення фракції: голосувати. Дякую. Підлісецький, передає слово Єгору Соболєву. Будь ласка. Самопоміч буде голосувати за всі подання Генерального прокурора, підготовлені за участі Антикорупційної прокуратури і Антикорупційного бюро, а там само самими прокурорами Генеральної прокуратури. Я би хотів сказати, що насправді зараз, мабуть, історичний час. І всі, хто в цьому залі готується голосувати, є учасниками історичної події. В історії України не було такого прецеденту, щоб одразу кілька депутатів, тим більше представників правлячих сил були поставлені перед законом і парламент надавав згоду на позбавлення їх недоторканності. Це те, що завжди відрізняло всі інші країни Європи, Америки, цивілізованого світу, на який ми дивилися із заздрістю. І сьогодні у нас всіх історичний шанс наблизитися до цього нормального життя. Я хочу сказати всім колегам, якщо за будь-яких обставин у парламент надійде подання на позбавлення мене депутатської недоторканності, я буду просити вас це зробити. Не в такий спосіб треба ховатися будь-якій людині, не за депутатським мандатом. Немає партії і немає депутата, який, спілкуючись з виборцями, не обіцяв або не буде обіцяти зняти це. сьогодні ми маємо можливість продемонструвати суспільству, що ми, справді, почали з себе, що парламент знімає недоторканність з депутатів, у чиїх діях виявлені ознаки корупції. Для розуміння колегам, які не дуже добре обізнані в антикорупційному законодавстві. Стаття, про яку зараз йдеться у справі Євгена Дейдея, написана тут, цим скликанням Верховної Ради. Ця стаття принесена з Америки, де розпочали і дуже ефективно ведуть боротьбу з посадовцями, які ніколи не були в бізнесі, але починають заробляти гроші, які не заробить жоден бізнесмен. Стаття називається "Незаконне збагачення". Суть її полягає в тому, що коли посадовець не може пояснити походження своїх грошей, він скоїв злочин. За цією статтею Антикорупційною прокуратурою разом з Антикорупційним бюро в суді вже є одна справа проти прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика. Дуже важливо, щоби ми надали можливість країні сформувати судову практику, розпочати правосуддя у справах про незаконне збагачення – це дуже добрий спосіб очищення політики від людей, які плутають її з бізнесом. І заключний виступ. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Після того, народні депутати, прошу приготуватись до запису, після цього – запис народних депутатів. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, Єгор Соболєв! Єгор Соболєв! Як уважно я слухав тебе, я сподіваюсь, що так само уважно ви послухаєте нас. Я згоден зі своїм шановним колегою Єгором Соболєвим, от сьогодні в парламенті – це історичний момент. Але я хотів би розставити і інші оцінки, в чому, на моє переконання і нашої команди, історичність моменту. Те, що ми зараз бачимо, чи є в когось сумніви, що в парламенті є люди, яких треба притягувати до відповідальності? Безумовно немає. Багато тут таких, яких треба притягувати до відповідальності. Але в що перетворилося це притягнення до відповідальності? Генеральний прокурор Луценко, який незаконно призначений на свою посаду, під якого спеціально змінили спеціально змінили закон, який не має жодного морального права читати тут комусь лекції і він краще від усіх знає, що в нього нема такого морального права. Він сьогодні зловживає обов’язками і посадою Генерального прокурора для зведення політичних рахунків, він виконує завдання одне дискредитації українського парламенту. Луценко на посаді Генерального прокурора робить політичну кар’єру, Луценко з посади Генерального прокурора новоявлений борець з корупцією, який живе в будинку тестя в 900 квадратних метрів, він ітиме на вибори і розказуватиме, який поганий парламент і і як він хотів подолати корупцію і йому не дали. Луценко на посаді Генерального прокурора був призначений через політичний тиск Президента Порошенка. Завдання Президента Порошенка – контрольований, керований, знищений парламент. Це спосіб Президента встановити диктатуру у Верховній Раді. Президент Порошенко вважає, що це його єдиний спосіб обратись на другий термін. Як у Древньому Римі пропонували хліба і зреліща, хліба народу не дають, народ обібрали, тому особи такі як Генеральний прокурор, пропонують народу зреліща замість того, щоб дати роботу українцям, зарплату, хліба і до хліба. Знищений парламент, а я нагадаю, і в революцію четвертого року, і в революцію чотирнадцятого року парламент було єдине місце, який врятував країну. Президент Порошенко разом з разом з Генпрокурором Луценком сьогодні, знищуючи парламент, вони знищують Україну, тому що незалежний, дієвий, непідконтрольний виконавчій владі, парламент це єдина можливість розвитку нашої країни. Тому фракція Радикальної партії наполягає на невідкладному розгляді законопроекту про внесення змін до Конституції про скасування повністю з усіх депутатської недоторканності, але водночас прийняття Закону про процедуру імпічменту Президента, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб перед законом справді були всі рівні, в тому числі і Генеральний прокурор Луценко, і Президент Порошенко, які говорять про рівність перед законом тільки на 27 році незалежності можливості людей, котрі на президентській Колеги, зараз 10 хвилин виступи від народних депутатів. Прошу провести запис, це виступи не від фракцій, а від народних депутатів, прошу провести запис.

Рябчин Олексій Михайлович передає слово Ігорю Луценку, будь ласка. я хотів би повідомити про певний конфлікт інтересів, оскільки пан Дейдей особисто мені погрожував у своєму Фейсбуці забити мене бітами на виході з Верховної Ради України. Але я закликаю всіх голосувати проти, я закликав свою фракцію, але фракція вирішила по-іншому, голосувати проти схвалення подання Генерального прокурора з наступних підстав. На мій погляд, подання, котре підготовлене Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, воно слугує лише одній меті, для того, щоб ми не дізналися про ті підстави і джерела, з яких пан Дейдей міг би, гіпотетично, збагатися. А саме, в 2014 році шляхом службової підробки за сприяння Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, його було зроблено народним депутатом України, в той час як він мусив добувати свій термін, умовний термін, на який було засуджено його українським судом за розбій, за пограбування. Про це ми не чули і не бачили в поданні від наших правоохоронців, про Авакова ми не чули і не бачили в цьому поданні. Тому я вважаю не обґрунтованим те подання, котре подали, вважаю таким, що особисто з своїх міркувань і всіх також закликаю не голосувати, його не підтримувати. Дякую. Березюк Олег Романович. Передає слово Остріковій, Доброго дня, шановні колеги, "Самопоміч", ви знаєте голосує за всі подання про зняття депутатської недоторканності. Там, де є подання на затримання і арешт ми також голосуємо за, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій. Це був пункт нашої програми з якою ми йшли на вибори і багато ваших партій також в програмах мали такий пункт, відмова від депутатської недоторканності в тому вигляді, в якому вона існує в України, повної і безумовної. Юридично, я хочу, щоб ми це все усвідомлювали, зняття недоторканності – це не визнання особи винуватою, це не є вирок суду. Це, навпаки, надання особі можливості набути певного процесуального статусу, користуватися певними процесуальними правами, захищатися і в суді доводити свою правоту. Тим більше, що суд у нас уже політично незалежний, незаангажований і справедливий, згідно проголосованої провладною більшістю реформи судової, за яку багато хто з вас голосував. Звісно "справедливий" і "незаангажований" суд – в лапках, от тепер на власній шкурі ми всі матимемо можливість, якщо будуть подання і вони будуть задоволені Верховною Радою пересвідчитися, що таке в Україні чесний, справедливий, політично незаангажований суд. Окремо хочу звернути вашу увагу на наступне. Ми з колегами маємо домовленість по фракції, в разі, якби було подання на когось із нас, бо ми є в опозиції і ми часто говоримо ті речі, які неприємні владі. Ми домовилися, що ми виходимо на цю трибуну і зачитуємо заяви, ми самі просимо не по совісті поступити і не по дружніх стосунках, а ми просимо з нас зняти цю недоторканність, допоки не будуть проголосовані зміни в Конституцію. Поки ж вони не проголосовані, чомусь вони не виносяться у перше читання, не дивлячись на наявність висновку Конституційного Суду. Ми вважаємо і подали відповідний законопроект 5487, що саму процедуру зняття депутатської недоторканності можна значно спростити, уникнути цих усіх цих маніпуляцій і "мильних опер" у регламентному комітеті з дослідженням доказів. Докази потрібно досліджувати в суді, і відео потрібно і розмови досліджувати в суді, оцінку доказам правову має давати суд, а не регламентний комітет і не вся Україна. Тому я зараз звертаюся до Голови Верховної Ради винести в зал законопроект 5487, в якому дуже багато співавторів і який значно спростить і зробить технічною як в інших парламентах світу: прийшло подання за загально кримінальний злочин, не знаю, за порушення Правил дорожнього руху, зібралися, проголосували без політичного піару і без влаштування "мильних опер" в регламентному комітеті в той час, коли увагу всієї України відволікається на це, у бюджетному комітеті діляться мільярди. Дякую. І заключний виступ Дерев'янка Юрія Богдановича, будь ласка. Потім –заключні слова. Прошу Дерев'янко Юрій. Шановні українці! Шановні колеги, депутати! Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля-Рух нових сил".

стосовно наших колег народних депутатів. Я закликаю вас сьогодні зробити дуже важливий рішучий крок для того, щоб подолати страх. Страх, який, мабуть, тут знаходиться у залі Верховної Ради стосовно великої кількості народних депутатів, які приміряють на себе питання позбавлення депутатської недоторканності. Шановні колеги, ми станемо дійсно європейською країною тоді, коли ми не тільки сьогодні проголосуємо за всі ці подання, а коли ми насправді внесемо зміни до Конституції, скасуємо з себе цю недоторканність, і після цього, коли в нас пропаде цей страх перед собою, зробимо парламент, який буде контролювати і Президента, і буде можливість проголосувати слідчі комісії спеціальні, і буде можливість проголосувати Закон про імпічмент Президента в тому числі. Шановні колеги, якщо хтось думає з вас, чи той, хто знаходиться в опозиції, який дуже гостро висловлюється сьогодні стосовно діючої влади, узурпації Президентом влади і щось інше, чи той, хто знаходиться сьогодні в коаліції, що вас недоторканність спасе – ні! Вас спасе тільки одне: якщо ви будете займати позицію прозору, відкриту і захищатися, як всі українці, публічно в судах. Ви всі є публічні особи, і до вас прикута велика публічна увага. Тому сьогодні, коли ми говоримо про скасування депутатської недоторканності, це питання світоглядне швидше, це питання швидше, хто ми є: ми є європейці, ми є ті люди, як хочуть дійсно трансформувати Україну, і цей парламент може зробити цю історичну місію, чи ми далі знаходимося у цьому феодальному строї, який взамін на нашу недоторканність дає можливість нам не вимагати нам від парламенту, від Президента ухвалення дуже інших важливих законів, щоб не давати – не важливо, яке прізвище у Президента – Президенту узурповувати владу. Тому, шановні колеги, я закликаю сьогодні вас проголосувати виключно за всі подання, я закликаю вас доєднатися до того законопроекту, який ми разом з колегами сьогодні розробили і який сьогодні вносить зміни до Конституції щодо скасування недоторканності. Перший – автор Юрій Левченко, там сьогодні є 83 підписи. Давайте допоможемо Президенту дозбирати ще 70 підписів і внести, зареєструвати ці зміни до Конституції для того, щоб ми скасували цю ганьбу назавжди. Тому, шановні колеги, дякую за увагу. На вас дивиться вся країна, і голосуйте чесно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, залишилася одна хвилина. І я одну хвилину для виступу даю наступному народному депутату

про те, що нібито це все політичне переслідування, що це якась вибірковість і таке, знаєте, всі кажуть такі цікаві речі: от, ми – за зняття, але це вибірково якось і так далі. Також згадували про те, що нібито в 2004 році і в 2014 році це парламент врятував Україну на революціях, не народ український, а парламент, виявляється – теж такі цікаві слова. Так от щоб не було політичної вибірковості, шановні народні депутати, зніміть взагалі недоторканність як таку, приберіть всю цю частину статті 80 Конституції України, приберіть. Президентський законопроект 1776 цього вже не може зробити, все, він вже завис, його не можна прийняти, треба зібрати 150 підписів під новим законопроектом, зараз на цей момент зібрано нами 86 підписів. Будь ласка, всі, хто тут зараз виступав і так рвав сорочку на грудях про незняття недоторканності – підходьте і підписуйтесь, доведіть українцям, що ви правду кажете, а не брешете в чергове з трибуни Верховної Ради! Колеги, виступи від народних депутатів завершені. Зараз ми маємо заключне слово, спочатку Генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко, 3 хвилини, запрошується для заключного слова, потім – Дейдей Євген Сергійович і потім –

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея, який обвинувачується у скоєнні дій, котрі підпадають під ознаку кримінального правопорушення, що визначається Кримінальним... Законом про Кримінальний кодекс як незаконне збагачення. Докази цього є у слідства. Я прошу зараз вас прийняти відповідальне рішення і зняти депутатську недоторканність для того, щоби колега депутат Дейдей був доторканним для досудового, а, можливо, і судового слідства. Ще раз хочу сказати, що наразі вважаю як Генпрокурор достатніми здобуті слідством факти для оголошення підозри народному депутату. Це може бути зроблено лише після вашого голосування про дачу дозволу на притягнення пана Дейдея до кримінальної відповідальності. Чи буде достатньо доказів для оголошення обвинувального акту, вкаже слідство. Якщо це буде зроблено, то справа перейде тільки в одне-єдине місце, яке має визначати, хто винен, хто не винен. Це місце називається суд. Суд тут, в Верховній Раді, не має відбуватися. Я обґрунтовано вношу подання, за яке прошу вас проголосувати. І, реагуючи на репліку одного з захисників

Дякую. Чи наполягає на виступі Дейдей Євген Сергійович? З місця, так? Включіть мікрофон. І, колеги, через кілька хвилин відбудеться голосування. Я прошу і Секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій запросити усіх депутатів в зал, приготуватись до голосування. Будь ласка, Дейдей Євген Сергійович.

І останній виступ. До заключного слова запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Васильович Пинзеник. Після того ми переходимо до голосування, колеги. Будь ласка, запросіть всіх в зал. Пане Павло, включіть мікрофон. З місця буде виступати. 16:56:02 ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги, я коротко нагадаю резолютивну частину нашого висновку. Там є два основні моменти. Перший, на який я прошу звернути увагу, і він буде важливий для розгляду наступних подань, і не тільки цих, а і тих, які надійдуть ще у Верховну Раду, я думаю, у великих кількостях, - це питання порушення правил проведення НСРД і ОРД відносно народних депутатів. Іншими словами, колеги, вас прослуховують, вас записують на відео, це все, спостерігають за вами, в порушення 482-ї Кримінально-процесуального кодексу відповідні відомості щодо можливого порушення статей Кримінального кодексу НАБУ в Єдиний реєстр досудових розслідувань не вносяться. Що стосується, власне, самого подання, повторюсь, комітет вважає його недостатньо обґрунтованим, невмотивованим та такого, що не містить достатньої доказової бази. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Ми достатньо оперативно пройшли, я сподіваюсь, ми надалі динаміку будемо тільки збільшувати. Я почекаю 30 секунд, але, будь ласка… Отже, відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея Євгена Сергійовича. Прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо, колеги.

Колеги, переходимо до наступного подання. Наступне. Рішення не прийняте, подання відхилене, колеги. про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Довгого Олеся Станіславовича. Шановні народні депутати, відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата. До Верховної Ради України надійшло подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Довгого Олеся Станіславовича. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.06.17 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статтею 212 Кримінального кодексу України. за фактом зловживання службовими особами Київської міською радою владою під час виконання владних повноважень всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, чим заподіяно тяжкі наслідки інтересам держави у особі територіальної громади міста Києва. Досудовим розслідуванням, як вбачається з подання Генерального прокурора України, встановлено, що у період з 2007 по 2009 роки службові особи Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, зокрема, заступник Київського міського голови, секретар Київської міської ради Довгий спільно з службовими особами Головного управління земельних ресурсів міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та іншими особами забезпечили 01.10.2007 року ухвалення, прийняття депутатами Київської міської ради рішення щодо незаконної передачі земельних ділянок 23 обслуговуючим кооперативам, житловим кооперативам для житлової забудови на 21 кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва, фактично розташованих на території ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків та передачі їх у приватну власність юридичній особі, яка не мала права на отримання земельних ділянок, у власність безоплатно у відповідність до статті 41 Відповідно до вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 05 липня за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича. Висновок комітету та зазначене подання Генерального прокурора вам було надіслано на електрону пошту, а також роздано на столах реєстрації у паперових копіях.

на запитання від депутатських фракцій і груп. Прошу провести запис. Юрій Віталійович, запрошую вас на трибуну.

Першому надається слово для запитання, Соболєв Сергій від фракції "Батьківщина". Будь ласка. Соболєв Сергій, фракція "Батьківщина". Шановний Юрій Віталійович, скажіть, будь ласка, чи досліджувались факти, я зараз не кажу про таємницю слідства, про те, чи готуються подання стосовно інших депутатів Київської міської ради, які зараз сидять в цій сесійній залі? Які були у фракції Черновецького і які голосували і агітували за ті самі рішення про виділення унікальних земель Жукова острова, тисяч, я не помилився, гектарів земель парків міста Києва. І що далі буде з цими народними депутатами, які так само, як пан Довгий, робили такі самі речі. Наша фракція ухвалила рішення голосувати за це подання. І ми вважаємо, що це буде наука не лише для київських міських депутатів, а для всіх,

Неголосування за подання про зняття депутатської недоторканності лише вбиває парламентаризм. Не сумнівайтеся, що у вересні я прийду з тим самим поданням, тільки в більшій кількості. Не ганьбіть, будь ласка, парламент. Проголосуйте за повернення до голосування по першому нардепу і проголосуйте позитивно. Інакше ви не в Луценка відбиваєте роботу, ви вбиваєте парламентаризм. Зараз нас дивиться без перебільшення вся Україна. Я просто звертаюся до вас і як посадова, і як ваш колишній колега. Не вбивайте парламентаризм, він всім нам знадобиться. І ще раз. Ніхто не встановлює в цьому залі хто винен, хто не винен, але в цьому залі можна встановити закон, однаковий для всіх. Будь ласка, проголосуйте і за перше подання. А тепер по суті по другому. Пане Соболєв, пан Довгий звинувачується не в тому, як він проголосувати за чи проти. Він звинувачується в тому, що, будучи посадовою особою місцевого самоврядування, грубо порушив Закон про місцеве самоврядування і регламент, встановлений для дій посадової особи, яка називається секретар міськради. Він скликав в неустановлений спосіб сесію. Він доручив одному із своїх підлеглих внести з голосу дерибан 1700 гектар землі заповідників і заказників. Дві особи були засновниками дев'яти так званих кооперативів, які практично вкрали в киян через зловживання своїми посадовими обов'язками секретаря 1700 гектарів заповідного Жукова острова, а також заказника "Пирогово". Це було зроблено тому, що секретар міськради поставив в неустановлений регламентом порядку… і тому, що він не роздав матеріали, депутати голосували в осліп. Я дуже радий тому, щоб це питання стало публічним. Після цього до нас, в Генпрокуратуру, звернулося декілька десятків людей, в тому числі діючі депутати. Наприклад, депутат Київради того часу Горбаль від Партії регіонів свідчить: ніяких матеріалів не роздавалося, його примусили голосувати. Картки голосували тих, хто був в Америці в цей час. Все це встановлено. Тому… Будь ласка, додамо 1 хвилину, це важлива інформація. ЛУЦЕНКО Ю.В. Питання того, як голосували депутати – це питання політичної відповідальності. І всі, хто дерибанив разом з "космічною командою" Черновецького-Довгого Київ, мають відповідати політично як політики. Але така посадова особа як Довгий, яка мала поставити згідно Регламенту питання на голосування, внести письмові пояснення невідкладності по кожному з цих питань кадастрових справ, роздати ці матеріали депутатам, пояснити, що відбувалося, цього не зробив. І це і є зловживання. І посміхається, Олесь Станіславович, добре той, хто посміхається останнім. Не дасте зараз дозволу на притягнення до відповідальності, восени підете разом з Черновецьким. Я це кажу прямо і відверто: за цей злочин – дерибан землі, яку Генпрокуратура зі мною на чолі повернула киянам, – прийдеться відповісти посадовим особам кримінально. Всі інші, хто вас підтримував у той чи інший спосіб, будуть відповідати політично, якщо, звичайно, ми не доведемо, що вони ще за це отримали гроші або землі. Яке все це має значення, якщо депутати, які належать до однієї партії, яка називається "нам плювати на всіх, окрім власного бажання збагачуватися", будуть і далі прикривати один одного. Який Генпрокурор, які запитання? нас прохання до спікера. Перше: забезпечити трансляцію на площі під Верховною Радою, де зібралося багато людей, які слідкують за голосуваннями. Друге: повернутися до голосування і почати надавати згоду на роботу слідства. Які запитання можуть бути до Генерального прокурора, до будь-якого прокурора, якщо парламент прикриває своїх людей, викритих у корупції? Шановний пане Соболєв, відповідаю вам як автору постанови про мою відставку з великим задоволенням. До речі, хочу принагідно вас повідомити, що сьогодні вища судова інстанція відмовила в знятті Луценка і відновленні на посаді Шокіна, так що ви тепер єдиний, хто хоче добитися моєї відставки. Але попри це, але попри це, я з повагою відповім на ваші запитання, я маю на увазі список ваш єдиний, я відповім на ваше запитання. в цій справі є один нюанс, він називається "термін давності", термін даності переходу власності в руки шахрайського так званого "кооперативу", до речі, суд скасував цей "кооператив" як незаконно створений, строк давності завершується в січні наступного року. Зараз ви, якщо не дасте дозвіл, фактично виступите суддями, які унеможливлять притягнення Довгого до відповідальності. Це, можливо, єдиний випадок і потім ще буде шостий з паном Добкіним, коли від вашого рішення залежить, чи взагалі буде результативна спроба піти в суд. Якщо зараз ви не даєте голосів, кожен з вас, шановні народні депутати, мають пояснити своїм виборцям, чому ви перебираєте на себе функції суду і фактично хороните справу півтори тисячного гектар дерибану столиці України. Я вас дуже прошу, не ставайте поплічниками тих, хто це робив під час правління Януковича. Не будьте співучасниками по покриттю цього злочину. Я вас дуже прошу проголосувати з усією відповідністю за дане подання. Всі фракції, дайте працювати слідству і суду і тоді закон буде один для всіх. Юрій Віталійович, в мене до вас два запитання. Чи не вважаєте ви, що було б більш правильно, з урахуванням всього, що відбувається в останні неділі і в тому числі всієї сесії сьогодні, це нам прийняти Закон про нульову декларацію з відповідною сплатою певного податку, який би зняв би всі ці інсинуації і всі ці сьогоднішні дискусії? І запитання друге, безперечно, за розбазарювання землі треба притягувати до відповідальності. Але в своєму поданні, яке ви дали, в тому числі сьогодні з трибуни ви сказали, що порушено регламентний порядок організації сесії і що це є порушення закону, але регламент і порядок організації сесії не є законом будь-якої сільської міської ради. Дайте мені, будь ласка, тлумачення, чому на ваш погляд це є порушенням закону? Дякую. дякую. Почну з другого запитання, Закон про місцеве самоврядування зобов'язує будь-який орган самоврядування, в тому числі Київраду, встановити регламент своїх дій, в якому чітко прописані права і обов'язки посадових осіб, зокрема, секретаря міськради. І саме ця вимога закону, регламент, який був проголосований як обов'язковий на виконання закону, був порушений посадовою особою. Будь-яка посадова особа в державі, в тому числі місцевого самоврядування, має керуватися Конституцією, законом і повноваженнями, які йому делегують. Ці повноваження Олесь Станіславович Довгий використав для того, щоб провести через сесію, в не установлений порядок, питання незаконного виділення для незаконного кооперативу близько 1 тисячі 700 гектарів землі за один день, Тому він, як посадова особа, підозрюється, вірніше після вашого рішення стане підозрюватися, підозру ми не можемо йому оголосити. Зараз факти свідчать про те, що в його діях є ознаки кримінального правопорушення, яке прописується як зловживання службовими обов'язками, які привели до особливо тяжких наслідків. Ці наслідки декілька десятків мільйонів гривень, тільки по оціночній вартості землі. Зараз експертиза встановлює ринкову вартість. Впевнений, що вона буде сягати мільярдів гривень. Тепер по першому вашому питанню, коли я був тут, народним депутатом, я з цієї трибуни пропонував і на наших засіданнях керівників фракцій, пропонував прийняти закон про нульову декларацію, що дасть можливість сплатити "забуті" гроші багатьом народним депутатам. Але, пане Анатолію, і сьогодні не пізно, коли ми дійдемо зараз до питання сплати податків, можна просто піти і їх заплатити, статті 212 буде закрита, про не сплату податків. Про те, якщо хтось хоче це політизувати це їхнє право, але податки в цій країні мають платити всі. Якщо ви приймете закон про нульову декларацію це… Запитання від Мосійчука Ігоря Володимировича. 17:14:48 МОСІЙЧУК І.В. Шановний Юрій Віталійович, перед тим як поставити два дуже коротких запитання я хочу попрохати вас публічно пояснити вашому підлеглому керівнику САП пану Назару Холодницькому, що таке парламентський контроль. І коли Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, де ми з вами колись працювали, запрошує антикорупційного прокурора, бо він порушує постійно норми КПК, то він має приходити – це так. А питання дуже короткі. Скажіть, будь ласка, скільки спікерів парламенту і міських голів, ви завтра готові притягнути до кримінальної відповідальності за порушення Регламентів? Це перше. І друге. Чи правда, що перед внесенням цього подання ви звертались до Олеся Довгого і пропонували дати йому покази на Леоніда Черновецького і тільки після його відмови внесли подання? Дякую. Перше, я буду вносити подання тільки щодо діючих народних депутатів щодо інших мерів, секретарів, а також інших посадових осіб місцевого самоврядування, слава Богу, дозволу парламенту не потрібно. Тим не менше, шосте подання, яке я вніс на пана Добкіна, дуже схоже на це, яке ми зараз обговорюємо. Пан Добкін був головою Харківської міської ради і разом з своїм секретарем Кернесом зробили точно таку ж аферу і буде притягуватися точно в такому порядку. Щоправда пан Добкін у нас недоторканний, а пан Кернес доторканний, тому підозра пану Кернесу буде оголошена в той момент, коли слідчий і прокурор її узгодять. А щодо пана Добкіна – тільки тоді, коли ви мені дасте таку можливість. Тепер стосовно пана Довгого. Так, я мав з ним бесіду; так, я як посадова особа пропонував йому розповісти про роль пана Черновецького під час проведення цієї нібито сесії, бо в мене все більшає фактів, які доводять, що ця сесія була скликана незаконно і проводилася незаконно. Пан Довгий відмовився давати такі покази, щоправда це було не під протокол, а розмова двох посадових осіб: Генпрокурора і народного депутата. Але я і тоді, і зараз скажу, всі рівні перед законом, незалежно від того, чи хоче пан Довгий давати покази, чи не хоче. Він буде притягуватися до кримінальної відповідальності сам особисто, а Черновецький і без цих показів також буде відповідати, згідно чинного законодавства, недарма він виїхав із Грузії в благословенну землю Ізраїлю. Дякую. І останнє запитання від "Народного фронту". Максим Бурбак, будь ласка. 17:17:38 БУРБАК М.Ю. Юрій Віталійович, от ми почули, що у вас зараз є два подання щодо колишніх посадових осіб місцевого самоврядування: Харкова і Києва. Скажіть, будь ласка, це міста мільйонники, там великі зловживання, а чи будуть от такі ж самі подання і порушення кримінальних справ щодо посадових осіб місцевого обласних центрів? Зокрема, місто Чернівці, де в 2011 році, незаконно усунувши міського голову Федорука прийшла прорегіоналівська, фірташівська більшість, на чолі з міським секретарем міськради Михайлішиним і передали "Чернівціоблгаз" комунальну власність на суму понад 23 мільйони гривень. І до сих пір "Чернівціоблгаз", які контролюються Фірташем-Льовочкіним сосе гроші з громади, отримує з них платежі, натомість жодної кримінальної справи не має. Чи будуть такі самі порушені справи проти осіб місцевого самоврядування, які за часів Януковича грабували місцеві громади? Дякую. Щодо будь-яких посадових осіб в чиїх діях буде вбачатися склад кримінального правопорушення, зловживання, перевищення (правда воно декриміналізоване), розкрадання тощо, фальсифікація тощо, можуть бути порушені кримінальні провадження. Я не "стіл заказів", щоб зараз тут приймати, на кого порушити, на кого не порушити. (Оплески) Але якщо напишете офіційну заяву, звичайно, зреагуємо. Так само, як реагуємо по іншим головам міськрад. Можу сказати, що один з голів з обласного центру, який не має недоторканності, справа, практично, завершена зловживанням при розкраданні землі, і буде передана згідно підслідності у спеціалізовану антикорупційну прокуратуру до кінця цього тижня. Напевно, це не сподобається якійсь фракції. Якщо інші факти будуть мені надані, будемо реагувати щодо всіх однаково. Дякую. Час, відведений для запитань від фракцій і груп, завершений. Юрій Віталійович, дякуємо вам. Зараз йдуть запитання, а виступи будуть потім. Я на початку детально пояснив, і прошу уважно слухати. І, колеги, хочу вам нагадати, в нас трошки є дивна атмосфера у залі: ми тут не суд і не слідчий орган, ми тут даємо лишень дозвіл на те, щоб слідчі органи могли виконувати свою роботу, щоб суд міг виконувати свою роботу. Мені видається, тут немає жодної фракції, яка, йдучи на вибори, не обіцяла б зняття депутатської недоторканності, і вимагає сьогодні. І не може бути наша позиція на ефірі відмінна від нашої позиції в залі. Тому, колеги, я прошу змінити атмосферу. Усі ті, хто виступає за скасування депутатської недоторканності, сьогодні мають змогу продемонструвати це своїм голосуванням. виступу для пояснень народного депутата України Довгого Олеся Станіславовича.

зекономити час високоповажного зібрання, я би просив замість двох виступів один підсумовуючий перед самим голосуванням. Я дякую. На скільки хвилин? На три хвилини буде достатньо підсумовуючий? Три хвилини буде достатньо підсумовуючий? П'ять хвилин, я думаю, це нормально буде. Ми додамо там дві хвилини і п'ять хвилин – завершальний виступ, я думаю, це цілковито в нормах. Я перепитаю, в нормі, так? Щоб ми не порушили ніякої процедурної проблеми. Отже, колеги, надалі в нас є виступ від... оголошення виступу комітету. Першому, я надаю слово першому заступнику голови комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Павлу Васильовичу Пинзенику. Будь ласка, 5 хвилин, до 5 хвилин. Шановний Голово, шановні колеги, розглянув комітет за участю Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка і за участю народного депутата Довгого Олеся подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, підтримане внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України. Ініціював подання заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Назар Іванович. Він просить розглянути подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Довгого. У поданні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2007 по 2009 роки службові особи Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, зокрема, заступник Київського міського голови, секретар міськради Довгий, порушуючи регламент Київської міської ради, спільно із службовими особами Головного управління земельних ресурсів міста Києва Київської міської державної адміністрації і іншими особами забезпечили 01.10.2007 року ухвалення або прийняття депутатами Київської міської ради рішення щодо незаконної передачі земельних ділянок у приватну власність юридичній особі і в результаті вказаних дій спричинено збитки державі. Комітет ухвалив висновок, в якому, зокрема, зазначив, що, згідно з вимогами частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах, в спосіб, визначений, передбачені Конституцією, законами України. Натомість регламент Київської міської ради не є законом. Я нагадаю, що Регламент Верховної Ради якраз затверджено законом, про що я буду ще говорити в заключному слові. Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Довгого є законним, оскільки ініційовано і подано належним поданням, однак містить істотні недоліки в частині обґрунтування зловживання народним депутатом України Довгим владними повноваженнями на посаді секретаря Київської міської ради, а також в частині умислу щодо зловживання владними повноваженнями в інтересах третіх осіб, що досудовим розслідуванням не встановлено взагалі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, зараз ми маємо виступи спочатку від фракцій і груп, а потім від народних депутатів. Спочатку я оголошую запис на виступи від фракцій і груп. Прошу провести запис. Від Радикальної партії слово надається Олегу Ляшку. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, наша команда з великою увагою вислухала виступ Генерального прокурора Луценка. І з цього виступу ми зрозуміли, що головна вина нашого колеги полягає в тому, що він всупереч Регламенту підписав якісь рішення. Я з цього приводу, шановний Юрію Віталійовичу, і звертаюсь до антикорупційного прокурора пана Назара Холодницького, оскільки сам пан Луценко проти себе справи не може порушити, я оголошую мій виступ як депутатський запит з вимогою внести, розпочати розслідування за наступним фактом злочину. Я хочу всім вам нагадати, скільки разів у цьому парламенті всупереч вимогам Закону про Регламент голосували закон, який дав можливість Луценку стати Генеральним прокурором. 20 разів у цьому парламенті на вимогу Президента Порошенка незаконно, оскільки Закон про Регламент передбачає, що, якщо закон відхилений, він не може більше розглядатися на поточній сесії, а тільки на наступній, не зважаючи на ці прямі вимоги Закону про Регламент, на відміну від регламентів місцевих рад, Закон "Про Регламент Верховної Ради" – закон, і кожен має їх виконувати. Всупереч вимогам Закону про Регламент незаконно змінили закон, щоб призначити пана Луценка Генеральним прокурором України. Я вбачаю в цьому ознаки змови між Президентом Порошенком, його кумом і родичем Генеральним прокурором Луценком з метою захоплення влади, монополізації влади, узурпації і зловживання владою. Крім того, незаконний тиск на парламент, незаконне прийняття рішень і зловживання з метою в тому числі і особистого збагачення, яке дає ця влада. Я прошу антикорупційного прокурора вважати мій виступ за депутатський запит. Відповідно до Закону "Про статус народного депутата України", заяви і депутатські запити народного депутата є підставою для внесення до ЄРДР і порушення кримінального провадження. Ви проти мене порушили кримінальне провадження на підставі публікацій в Інтернеті, – я сподіваюся, що мого виступу з парламентської трибуни буде цілком достатньо як офіційної особи для порушення кримінального провадження проти Генерального прокурора Луценка за порушення закону, за зловживання владою, за незаконне призначення на посаду Генерального прокурора. Це перше. Друге, що стосується Довгого. Наша фракція голосує за притягнення Довгого до кримінальної відповідальності. За дерибан землі, тисяч гектарів землі треба відповідати. Тільки я вам скажу, колеги, поскільки прозвучало звернення щодо порушення Регламенту в цьому залі. Я тут зараз публічно всім обіцяю: якщо буде внесено подання щодо мене, я буду закликати переконувати депутатів, щоб Верховна Рада за нього проголосувала. Я вважаю неприйнятним, коли зал не голосує за зняття депутатської недоторканності. Я вважаю неприйнятним, ця атмосфера, яка є в залі, коли в нас відчувається атмосфера кругової поруки. І тому я закликаю всіх ще раз, щоб ми голосували за зняття депутатської недоторканності по всіх поданнях. Я, вибачте, я маю право про це говорити. З мене колись хотіли знімати депутатську недоторканність за Харківські угоди в тому залі. Я був в залі, я не боявся, я говорив: голосуйте, колеги! Сьогодні ми маємо продемонструвати всій країні гідну відповідь на виклик. На нас дивиться сьогодні вся Україна, наші міжнародні партнери. Ви це розумієте, друзі? Ви розумієте, кожне голосування і кожний голос яку має вагу? І тому, друзі, я закликаю до відповідальності і до відповідального голосування. Зараз я надаю слово наступному, Новак Наталії Василівні. Будь ласка. Шановні депутати, справа в тому, що прокуратура звернулась до суду і виграла всі інстанції суду щодо розкрадання київських земель, зокрема, земель особливо цінних на Жуковому острові. Тобто є факт злочину. Якщо є злочин, значить є організатор цього злочину. І коли ми кажемо, а хто це організував? Чи є колективна безвідповідальність? Безумовно, ні. Завжди є людина, яка це організовувала. В даному випадку Довгий займав не просто посаду секретаря Київської міської ради, а згідно Закону України "Про столицю і місто-герой Київ" він був заступником міського голови – секретарем Київської міської ради. Він привласнив собі повноваження міського голови, коли вів сесію, тому що він мав право вести сесію тільки, коли голова не мав можливості її вести. Голова в цей день був на місці, як і всі інші дні. цю… відкрив сесію, коли не було кворуму. Закон про місцеве самоврядування чітко каже, що сесію можна проводити, коли є присутні більше ніж половина депутатів. Довгий організував голосування, коли в залі не було більше половини, голосували чужими картками, в тому числі дублікатами, але кожен раз називалась цифра 65, 67, тобто здійснювалась фальсифікація рішення Київської міської ради. Чи несе Довгий відповідальність за порушення регламенту? Так, регламент не є законом, але стаття 44 Конституції чітко каже, що рішення органів місцевого самоврядування, місцевих рад є обов'язковими для виконання. Довгий був також посадовою особою місцевого самоврядування. Закон про службу в органах місцевого самоврядування чітко каже, що представники органів місцевого самоврядування несуть цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність за свої дії. Треба також сказати, що Довгий давав клятву працівника органів місцевого самоврядування. І в клятві він казав, що усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові, захищати свободи і законні інтереси громадян. Скажіть, будь ласка, когда було виділено за один день тисяча сімсот гектарів землі безкоштовно, коли громада не отримала ні копійки, а це мільярді і мільярди гривень, тому у мене питання, хто і як захищав інтереси громади міста Києва? Хто розікрав землі? І ще кажуть, що, а чи треба звільнювати від оподаткування? Сплатити податки за ті гроші, які ти не сплатив? Можна погасити свій борг, якщо ти чесно заробив ці гроші. Але, якщо, скажіть, будь ласка, чи можна сплатити податки за вкрадене майно, за вкрадені землі у киян, які коштували мільярди гривень? Дякуємо, шановна пані Наталія. Від фракції "Самопоміч" слово бере народний депутат Роман Семенуха. І у нас тільки три фракції виступили. Чи будуть бажаючі від інших фракцій? Будь ласка, дасте знати, добре? Дуже дякую. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановна головуюча, шановні колеги! Представники Генеральної прокуратури! Цей парламент обирали люди, люди, які неймовірно очікували, що після всіх подій Революції Гідності саме ця каденція Верховної Ради нарешті скасує ганебний олігархічний рудимент кругової поруки – депутатську недоторканність. два з половиною роки людям навіть в страшному сні не могло наснитися, що оця Верховна Рада не просто не скасує депутатську недоторканність, вона буде й далі покривати, продовжувати кругову поруку окремих наших колег. Більше того, після того, як до цієї Верховної Ради надходять реальні подання щодо окремих наших колег, частина наших колег знову перебирає на себе функцію адвоката, судді, слідчого чи прокурора. Люди, ми всі з вами обіцяли, всі без винятку фракції, скасувати депутатську недоторканність. Що ж змінилося? Я закликаю припинити це і негайно скасувати з усіх депутатів депутатську недоторканність. Адже, погодьтеся, невже народний депутат України має менше можливостей, ніж звичайнісінька людина відстояти свою честь і гідність в суді, якщо він справді не винен перед законом. Я розумію, що ця історія, як ніколи, актуалізує питання інституту депутатського імунітету. Фракція "Самопоміч" напрацювала законопроект, який значно звужує депутатський імунітет. Адже сьогодні роздутий депутатський імунітет не 80 статтею Конституції, а низкою законопроектів, який зробив фактично касту недоторканних цієї Верховної Ради і багатьох каденцій до нас. І наше завдання – скасувати цей імунітет. Наш законопроект передбачає скорочення термінів розгляду регламентного комітету з 20 до одного дня. Позачергово розглянути протягом трьох пленарних днів на засіданні Верховної Ради. Дозволити обшукувати народних депутатів України, їхнє житло, майно як звичайнісіньких громадян. І, нарешті, дасть можливість, право народному депутату України самому ініціювати зняття з себе депутатську недоторканність і притягувати до відповідальності. Шановні колеги, сьогодні голосуванням за притягнення до кримінальної відповідальності – це чи не єдине рішення, яке сьогодні може врятувати цей парламент і відновити довіру до цієї державної найвищої інституції президентської… вибачте, парламентсько-президентської республіки. Дякую. Дякуємо. Є ще від фракції бажаючі виступити? Так, шановні колеги, від фракцій… Є. Від "Батьківщини" Луценко Ігор. Будь ласка. Шановні колеги, найкраще подання Генеральної прокуратури, котре ми бачили на минулому тижні, це по Лесику Довгому. І я страшенно вдячний Генеральному прокурору та іншим інституціям нашим правоохоронним, котрі реально підготували врешті-решт кінець цій десятирічній епопеї з колосальним дерибаном київської землі. Це звернення є винятково обґрунтованим, оскільки всі кияни, насправді, були свідками того, що відбувалося у 2007 році, цих колосальних порушень. І свідки просвідчили достатньо цих доказів, щоб ми зрозуміли, що є аргументи за зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого. Я проведу аналогію. Є міркування, що нібито це вибіркове правосуддя. Але насправді – ні, є справа 16 січня щодо парламенту, де були абсолютно аналогічні порушення, які призвели до ще більш трагічних наслідків. Тому щоб таке не повторювалося в наших місцевих радах, в нашому парламенті, ця справа надзвичайно важлива. І я всіх закликаю проголосувати не тільки ради київської землі, добробуту киян, столиці, а саме для того, щоб наша держава не мала повторення таких колосально небезпечних прецедентів. Всі голосуємо "за". Дякую за увагу.

Дякую Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Я хотів би зараз перш за все наголосити, що ви знаєте, в політиці має бути відповідальність. Поки у нас перед кожними виборами всі без винятку кандидати в депутати, всі партії будуть казати людям зокрема, що вони проти депутатської недоторканності, що вони будуть її скасовувати, і потім від скликання в скликання, з року в рік, навіть з десятиліття в десятиліття це питання забалакується, відкладається і не вирішується, то справа вже навіть не в самій цій недоторканності, справа в брехні, безвідповідальності і в недовірі, яка виникає між, власне, народом і державою, керівництвом держави. А коли це виникає, це вже дуже небезпечно для існування самої держави. Тому, звичайно, ми, свободівці, голосуємо за всі подання, тому що ми вважаємо, що закон один для всіх, всі мають нести відповідальність на рівні з усіма іншими громадянами України. Ми розуміємо, що поки буде ця необмежена недоторканність, на жаль, парламент в більшості своїй буде продовжувати бути бізнес-клубом для вирішення якихось своїх приватних інтересів, але це не буде місце, де реально будуть творитися корисні закони для держави. І саме тому що цю проблему треба вирішувати, ми закликаємо всіх депутатів, хто ще не підписався, підписатися під цим поданням, яке дасть можливість розблокувати питання змін до Конституції, тому що ті зміни, які зараз пройшли відповідні процедури і Конституційний Суд, вони фактично заблоковані, тому що уже внесені зміни в ті частини, куди вони пропонуються вноситись, тобто, там є правова колізія і необхідно цю процедур по суті почати заново. І ми зараз пропонуємо всім підписатися під цим новим поданням, вирішити нарешті це питання і взагалі зняти його назавжди з політичного порядку денного. Ми вважаємо, що не має бути жодної недоторканності, ні депутатської, ні суддівської, ні президентської. Але навіть якщо зараз мова лише йде про депутатську, ми готові голосувати навіть в такому вигляді. І, звичайно, я хотів би сказати депутатам, що за нами уважно стежать, є зараз мітинг під Верховною Радою, зібралися сотні людей, я думаю, що їх буде ставати все більше. Зараз закінчується робочий день, кияни і гості міста будуть приходити до Верховної Ради і будуть вимагати справедливості, будуть вимагати рівності перед законом, будуть вимагати завершення феодалізму, кругової поруки в українській політиці. Ми будемо голосувати за всі подання і закликаємо всіх робити так само.

Знаєте, я хотів би зазначити про одну маніпуляцію, про яку говорить зокрема і Генеральний прокурор, і багато хто в цій залі, говорять про зняття недоторканності по цьому без подань на затримання і арешт. Зняття недоторканності відбувається лише тоді, коли Верховна Рада проголосує не тільки за дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, а також за дозвіл на затримання і за арешт, тому що дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності без арешту – це ніщо. Так само цього депутата не можна арештувати, не можна його затримати і заможний народний депутат, а заможних народних депутатів, на жаль, 90 відсотків, він може завжди І от, власне кажучи, тому я звертаюся до всіх колег, до нормальних колег, які говорять про те, що давайте спростимо процедуру зняття недоторканності. Так, це треба робити, треба спрощувати процедуру, безперечно. Але, люди добрі, давайте все ж таки всі разом, я особливо звертаюся до свідомих депутатів, говорити українському народу нарешті правду. Поки в Конституції України є абзац, який, цитую, звучить "народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані", поки є цей абзац Конституції, ніколи заможного народного депутата, який має зв'язки з виконавчою владою, не посадять, це просто факт, це реальність, він завжди зможе або домовитися, або втекти. І от голосування для тих, хто каже, бо є теж багато громадських активістів, кажуть, от нащо знімати повністю недоторканність з усіх, давайте по одному, бачите, воно працює іноді. От колись у Лозинського там зняли недоторканність, от ситуація Зараз подивимося, що покажуть по Лесику Довгому, поплічнику Черновецького, який знищував Київ багато років, особливо це цікаво в контексті того, що сьогодні друзі Лесика Довгого, які були в одній правлячій коаліції в міській раді Черновецького, сьогодні в провладній фракції. А чому ніхто про це не говорить, товариство? Лесика Довгого правильно подали

Наступний народний депутат Парасюк. Дякую. Юрій Віталійович, я до вас хочу звернутись. В першу чергу дякую, що ви запустили такий позитивний прецедент. За те, що за порушення регламенту у місцевих радах людина повинна нести відповідальність. Але хочеться вам ще одне сказати, щоб ви сказали своїм підлеглим, щоб вони нормально реагували на звернення народних депутатів, адже по всій Україні сотнями депутати в різних радах порушують регламент і тим самим дерибанять землю. А на наші звернення прокурорам місцевого рівня просто-на-просто наплювати. А тепер по Лесику Довгому. Лесик Довгий, Черновецький, Березенко – це ідеологи підкупу виборців в Україні. Це вони створили підкуп бідності, вони давали гречку, а взамін отримували голоси, вони маніпулювали людськими душами, людськими долями. Тому я прошу весь український парламент зупинитись і подумати на одну секунду, якщо ми зараз оцих ідеологів наших всіх бід не притягнемо до відповідальності, то немає нам просто, що тут робити. Дякую за увагу. Залишилася одна… дві хвилини і, будь ласка, слово народному депутату – Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Андрій Володимирович, передусім звернення до вас, коли вас обирали 16 квітня 2016 року на посаду Голови Верховної Ради України забезпечити дотримання виконання вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Так от згідно частини третьої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" запитання Генеральному прокурору задають не тільки члени, представники фракцій, а також і народні депутати.

І тому необхідно було з самого початку почати… Колеги, я зараз хочу наголосити, наступний виступ, який має бути – це Пташник. Я надаю слово для виступу Пташник Вікторії Юріївні. Шановні колеги! Я хотіла би вам нагадати про нашу основну функцію, ми є законотворцями і ми здійснюємо і тут займається законотворчою діяльністю, ми не є слідчими органами, ми не є судом, ми не здійснюємо тут оцінку діяльності інших народних депутатів, ми не виносимо вироки ні обвинувальні, ні виправдувальні. Тому я хочу сказати, що ми маємо проголосувати сьогодні всі абсолютно подання по кожному депутату про зняття депутатської недоторканності. надати можливість правоохоронним органам повноцінно здійснювати розслідування, проводити всі слідчі дії, які необхідні: обшуки, виїмки, зняття інформації з каналів зв'язку і так далі. Ви знаєте, минулого тижня, власне, наш уряд перебував з делегацією у Великобританії на великій великій конференції по Україні, де наші європейські колеги публічно дивувалися, а що це за імунітет такий існує в Україні, який дозволяє ухилятися від кримінальної відповідальності замість того, щоб, як це в європейських країнах, захищати виключно депутатську діяльність. Ви знаєте, шановний Юрію Віталійовичу, я не голосувала за ваше призначення Генеральним прокурором, але я підтримую абсолютно всі ваші подання. Я щиро хочу, щоб ваші всі правоохоронні органи здійснювали свою діяльність професійно, щоб ви спромоглися професійно, не порушуючи процес, довести відповідальність, в тому числі і народних депутатів. І я хочу звернутися, Юрію Віталійовичу, до вас і попросити вас не зупинятися в цьому парламенті є багато народних депутатів, які потребують вашої уваги. Більше того, вашої уваги потребують члени Кабінету Міністрів та інших високопосадових органів, будь ласка, працюйте, здійснюйте свою діяльність ефективно. І я сподіваюся, що цей парламент не допустить такої ж помилки як Отже, колеги, ми переходимо до заключних виступів і я запрошую до заключного слова Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. Юрій Віталійович, будь ласка,

Шановні народні депутати, дякую за обговорення і за продемонстровану майже всіма готовність голосувати за підтримку мого подання. сподіваюсь, що такі виступи будуть матеріалізовані і в результати голосування. Ще раз, зараз стоїть питання уже не про окремого депутата, зараз стоїть питання, у всій країні руба стоїть питання, чи є чи немає "касти недоторканних" в нашій країні? Я хочу вас попросити не вчиняти акт політичного самогубства. Ви – народні депутати! Народні депутати, а не члени клубу самооборони народних депутатів. Потрібно сьогодні прийняти відповідальні рішення щодо п'яти народних депутатів, і тільки тоді ви зможете зі спокійною совістю їхати до людей на округи. Тепер окремо щодо оголошеного злочину про порушення Регламенту Луценком і так далі. На жаль, шановний оголошував, як завжди, помилився. Справа у тому, що я особисто, як і моя дружина, не брали участі у голосуванні за обрання Генерального прокурора. Більше того, для того, щоб порушення Регламенту стало злочином, мають наступити тяжкі наслідки. Обрання Луценка Генпрокурором принесло тяжкі наслідки корупціонерам, Олег Валерійович. Якщо ви за них так вболіваєте і вважаєте це тяжким наслідком, то я цим горжуся. Робив, роблю і буду робити все, щоб будь-який недоторканний або доторканний корупціонер сидів там, де були ви, Олег Валерійович, за свої махінації у подполковничому мундирі міліції, коли ви вкрали службовий автомобіль. Отам мають бути всі такі самі корупціонери. Тепер стосовно мене особисто. Не завидуйте моїй хаті, Олег Валерійович. Моя дружина і мій син після фронту сплатили податків на загальну… з суми, яка обчислюється декількома мільйонами доларів. З суми. У мене є, за що жити у моєму будинку, за що годувати свою сім'ю, кота, собаку і навіть запитати, де живете ви, Олег Валерійович! я вважаю, що сьогодні люди, які вважають цього Генерального прокурора поганим, просто готуються до наступних подань. Вони банально бояться, бояться відповідати на запитання слідства, тримаючись, як вош кожуха, цю злощасну депутатську недоторканність. Будь ласка, закладіть прецедент, що чесний депутат нічого не боїться. Я гарантую об'єктивність у будь-якій справі, навіть у справі Олега Валерійовича. Я це гарантую, як би я не ставився до кого, закон буде. Але, будь ласка, зніміть цей феодальний рудимент, зробіть депутатів людьми, доторканнями для його величності закону. Дякую. Колеги, я надам репліку, але надалі, я наголошую, згадування народного депутата передбачає надання репліки і прошу уникати таких...

Находиться багато форм як означити народного депутата без прізвища. Будь ласка, одна хвилина. 17:52:24 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Юрію Віталійовичу! Щойно ви з парламентської трибуни зізналися, що будинок, який оформлений на вашого тестя, належить вам. Це означає, що ви внесли неправдиві відомості до електронної декларації. Я прошу антикорупційного прокурора порушити кримінальне провадження, розслідувати цей факт і внести подання про звільнення Генерального прокурора, про притягнення до кримінальної відповідальності. І ще одне, Юрій Віталійович, у вас коротка пам'ять. Ви розказуєте, що я сидів, ви теж сиділи. Юрій Віталійович, і сиділи за відомими вам звинуваченнями. І головна проблема, яка в вас була, коли ви сиділи, це, що ви скаржилися на цироз печені, який виникає з відомої причини. Тому я раджу рекомендую, і бажаю, щоб ви завжди були здорові, коли ви наступного разу потрапите за зловживання, за порушення закону, за зловживання посадовим становищем. Шановні колеги, я прошу зняти емоційну напругу. Сьогодні весь світ спостерігає і українське суспільство за нами, за веденням сесії. Я прошу припинити міжперсональні перепалки, не згадувати прізвища, імена народних депутатів і фракцій, бо це мене зобов'язує, коли є звинувачення, надавати репліку, і уникати цього. Колеги, я прошу всіх зосередитись, ми приймаємо справді історичні рішення для українського парламенту, які визначать його подальшу долю. Я хочу, щоб всі відповідально підійшли і до голосування, і до обговорення. Я на нараді перед обговоренням закликав усіх максимально коректно проводити обговорення, щоб ми вийшли на позитивне голосування. Перепалки в залі призведуть до негативних голосувань. Я ще закликаю зосередитись на голосуванні, на позитивному голосуванні, а не на політичних перепалках. Отже, колеги, я надаю слово зараз заключне для Довгого Олеся Станіславовича. І я додам 2 хвилини при необхідності, так, 3 хвилини, передбачених… 3, можливо, 2 хвилини, якщо ви будете їх просити. Потім Пинзеник. І через 5 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Прошу, колеги, закликати усіх депутатів в зал. І прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів. Колеги, в нього було 15 хвилин для виступу, він попросив 5. Це нам і економить час, я думаю, це буде коректно. Будь ласка, Олесь Довгий, 5 хвилин. 17:55:15 ДОВГИЙ О.С. Я попросив додаткових Шановні колеги, шановний головуючий, звісно,

від 80-ти до 800-а, чи 1 тисячі 800, гектарів і таке решта, була дуже така жарка дискусія. Я не хотів би забирати ваш час, не хотів би, щоб ми перетворювали це все в баталію, а хотів би звернути вашу увагу до розгляду цього питання по суті. Думаю, що більшість із вас мала можливість спостерігати за засіданням регламентного комітету. Але ті, хто не мали такої можливості, дозволю собі нагадати коротко дві прості тези дослівно. Теза перша. Генеральний прокурор сказав, що все і виключно все, що, в чому звинувачується народний депутат Довгий, є порушення Регламенту. Теза друга: та ж сторона обвинувачення дослівно сказала, що Регламент не є і не може бути законом. Даючи відповідь на просте запитання, яке зрозуміло сьогодні для кожного із вас, не дивлячись на вашу політичну позицію, очевидним є те, що я вам зараз скажу. Регламент– порушив, закон – не переступав. Тепер, повертаючись до Регламенту, шановні колеги, і до того, як і в який спосіб ми з вами його порушували в цій високоповажній сесійній залі, згадуються мені події річної давності, де ми з вами грубо з голосу, порушуючи Регламент, внесли низку змін до чинного законодавства України для того, щоб на посаду Генерального прокурора призначити людину без юридичної освіти. І я протягував це рішення разом з вами, і я каюсь, тому що разом з вами… Дякую за аплодисменти, дозвольте закінчити. Я каюсь, тому що, як і ви, голосував саме за Юрія Віталійовича, тому що сподівався, що він як людина, на долю якої випали такі непрості випробування, як людина, яка на власній шкурі відчула, що таке беззаконня, що таке беспредел силових структур, ніколи в житті не буде використовувати високе звання і владу, яку вручили ми з вами йому, для з'ясування особистих стосунків або для образ минулого. Ми всі з вами сподівались, що він присвятить свою роботу на майбутнє. І коли я кажу "майбутнє", друзі, як і ви, я маю на увазі не популізм заради майбутніх виборів, а я маю на увазі чесну, монотонну, щоденну роботу заради майбутніх поколінь. Коли я йшов до цієї трибуни, я вигравав в собі непросте рішення з чим я звернусь до вас, шановні колеги. І знаєте, коли я розумію, що після вашого голосування мене чекає непростий етап в моєму житті, судів, прокурорів, адвокатів тощо. Я вважаю, що мужність дана людині для того, щоб в складний момент мати силу прийняти відповідальне рішення. Тож я, шановні колеги…

з проханням підтримати це нікчемне, з юридичної точки зору, подання. Я дякую вам за аплодисменти і підтримку, але вам я поясню, чому я його прошу підтримати. Для того, щоб дати мені можливість виконати одну із своїх передвиборчих обіцянок, для того, щоб мені дати можливість раз і назавжди поставити крапку по всіх тих чисельних абсурдних звинуваченнях, які приходиться чути мені і моїй родині впродовж останніх років. Тому, шановні колеги, що я думаю, не лише про те, як поставити крапку в минулому, я думаю про своє майбутнє. І це майбутнє я бачу в Україні. Бо все, що для мене має значення – моя родина, мої друзі, мій виборець, моя власна справа – це все українське. І як казав мій дід у своєму заповіті: "Не зламайсь, як клиночок в негоду, і не злякайся, коли грім загуде. Нехай хоробрість козацького роду надихає тебе і веде". Шановні друзі! Я прошу вас зробити своє відповідальне рішення. Я вам дякую за увагу і можливість виступити. Прошу вас голосувати. Дякую вам. Зараз ще не голосування. Зараз ще виступ Павла Васильовича Пинзеника. До заключного слова запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту і організації роботи Павло Васильович Пинзеник. Після того – голосування. Прошу всіх зайти в зал. Будь ласка, пане Павло. Шановні колеги! Не вмію так гарно промовляти промови, як Генеральний прокурор і як Олесь Довгий. Зверну увагу на три моменти, на які звернув увагу регламентний комітет. Момент номер перший. Справа, безумовно, є кримінальне провадження, про яке ми говоримо, безумовно, є до певної міри прецедентним для всіх органів місцевого самоврядування і посадових службових осіб, які працюють на підставі затверджених ними ж внутрішніх процедур, це очевидно. Друге. Справа є прецедентом в тому числі і для парламенту. Ми цінуємо, безумовно, мужність нашого Голови, який готовий до будь-якого розвитку подій. Але, тим не менш, питання не тільки в ньому, питання в парламенті. Другий момент. Всі ми читали в засобах масової інформації про можливіймовірні зловживання при поділі земель так званого ландшафтного заказника Жуків острів. Чи дізналися ми щось нове з подання? На жаль, ні. І момент номер три. Не можу не відповісти на застереження моєї колеги, яка говорила про те, що треба дати можливість зйому інформації із засобів телекомунікації. Так от в черговий раз прошу колег не жити в ілюзіях, цей зйом уже давно відбувається і без нашої згоди. І з цим треба жити, на це якось треба реагувати, голову в пісок занурювати, напевно, не можна. Дякую. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершено. Ми переходимо до прийняття рішення і я прошу усіх зайняти свої робочі місця. Прошу заходити в зал, а не виходити. І я відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Довгого Олеся Станіславовича. Він закликав підтримати це подання. Це мужній, відповідальній крок. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-251 Подання підтримано, рішення прийнято. Я негайно повідомляю Генеральну прокуратуру України, що згідно частини дев'ятої статті 221 Регламенту по поданню рішення було прийнято. Колеги, перед тим як перейти до другого подання я все-таки зроблю повідомлення. І я скажу, я зібрав нараду перед початком засідання і попросив не переводити міжперсональні конфлікти. В тому числі вважаю неприйнятним, коли йде персональне звинувачення і Генерального прокурора, і членів його родини. Це некоректно, ми є всіє колеги, ми є всі представники всі представники влади, і нам сьогодні необхідно всім відповідально себе вести один до одного. Міжперсональні сварки і політичні розбірки можуть призвести до того, що ми не отримаємо позитивних рішень по поданнях. Це моє прохання і звернення до усіх народних депутатів. Отже, наступне подання…

Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича. Шановні народні депутати, відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата. До Верховної Ради України

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.06.17 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статтею 212 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням, як вбачається з подання Генерального прокурора України, встановлено, що Лозовой Андрій Сергійович у період з 01.01.2007 року по 31.12.2015 року умисно ухилився від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Відповідно до вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 05 липня за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича. Висновок комітету та зазначене подання Генерального прокурора вам було надіслано на електрону пошту, а також роздано на столах реєстрації у паперових копіях. Слово для відповідей на запитання представників депутатських фракцій та груп, народних депутатів України надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценку. Нагадую, 15 хвилин і прошу провести запис на запитання до Генерального прокурора, будь ласка.

Шановний пане Генеральний прокуроре, ми підтримуємо всі подання як я вже заявила з цієї високоповажної трибуни, але я би хотіла задати вам два уточнюючих запитання. В поданні ви зазначаєте, що в результаті умисних протиправних дій Лозового державі заподіяно збитків у великих розмірах, у вигляді ненадходження до бюджету податків і зборів, там які перевищують 3 тисячі НМДГ. Сама диспозиція складу злочину ухилення від сплати податків не передбачає можливість заподіяння державі збитків, а визначальною є саме сума ненадходження до бюджетів цільових фондів відповідної суми податків – це ремарка я до юриста. І друга позиція. Я би хотіла спитати, якими доказами підтверджується сукупний дохід Лозового, оскільки з подання я вбачаю, що це тільки дані державних реєстрів Державної фіскальної служби Т.Г. База персоніфікації в нас є з 1998 року, він міг отримувати доходи до того, як ви це побачили в базі персоніфікації. І друга позиція, не всі доходи відображаються в цій базі і ми з цим стикнулися, коли заповнювали декларацію. І тому щоб потім в Лозового не з'явилися якісь джерела там ще спадщини, чи подарунки від тещі, я б хотіла, щоб ви зараз чітко нам сказали про докази, якими підтверджується наявність такого оподаткованого доходу? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановні народні депутати, в січні поточного року Печерський районний суд ухвалив призначити позапланову документальну перевірку громадянина Лозового Андрія Сергійовича (ухвала) і доручив це зробити Державній фіскальній службі. Державна фіскальна служба у лютому місяці склала акт про результати документальної позапланової не виїзної перевірки з питань своєчасності, достовірності і повноти нарахування та сплати податку. Документально встановлено Державною фіскальною службою, що скільки всього у нього було доходів за все життя і історія 98-го року, з якого почали заповнюватися бази і в даному випадку не зможе допомогти пану Лозовому, бо він приступив до своєї трудової діяльності лише у 2008 році. Таким чином після цього було складено акт, після цього було складено податкове повідомлення-рішення, яке, в установленому законом порядку, було надіслано до місця проживання народного депутата. Також народний депутат був викликаний на допит, куди, дякую йому, він з'явився і показав, що, перше, він торгував ялинками у місті Рівному з 14 років. Будучи з Рівного, я пам'ятаю скільки коштували ялинки, по моїм підрахункам, для того, щоб заробити на 80 тисяч доларів, 150 тисяч євро і 800 тисяч гривень, треба було вирізати ліс десь так від Рівного до Костопіля. Друге, що він показав, що він мав спадок від свого родича у Рівненській області, земля і хата. По всіх базах даних ні в цього родича, ні в нього самого ні землі, ні хати не було. І третє він показав про те, що в нього є московський дід композитор, який мав помешкання, а також піаніно, котре пан Лозовой, як він заявив на допиті, продав за тисячу гривень, щодо самого помешкання він нічого не сказав. Вже після того, як я вніс подання, очевидно, захист пана народного депутата пояснив йому проблему в тому, що заробивши за все своє життя 234 тисячі гривень, за все життя, показувати близько… Показувати близько 9 мільйонів гривень активів дома в грошах: гривні, долари, євро, є м'яко кажучи не розумним і подав в суд по податковому повідомленню-рішенню, це його право, безумовно. Але тим часом ми провели експертизу і висновок експертів, про те, що дійсно до сплати підлягає мільйон 717 тисяч гривень податків, а також 129 тисяч військового збору. Я ще раз хочу наголосити, я об'єктивно ставлюся до цієї справи, про це свідчить хоча би те, що в момент, коли САП вніс мені подання по незаконному збагаченню Лозового, розібравши це подання я вважаю його не обґрунтованим, на цей момент доказів таких немає і я його повернув в САП. Ще раз, я гарантую законність ставлюсь об'єктивно до будь-якого подання. Тут об'єктивно можна і потрібно, з моєї точки зору, сплатити податки. Або це можна зробити добровільно до оголошення підозри, або прийдеться все виясняти в судовому порядку і Кримінальний

закінчене досудове слідство і, можливо, розпочнеться і судове слідство. Такий шлях однаковий для всіх. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступне запитання Мосійчук Ігор. Шановний, Юрій Віталійович, у мене до вас ряд дуже конкретних саме юридичних питань. На засіданні регламентного комітету в присутності колег, вони тут присутні в залі, я зробив заяву про злочин працівниками Державної фіскальної служби, адже я хочу, щоб всі знали, що податкове повідомлення-рішення по сьогоднішній день Андрій Лозовой не отримав. Я хочу, щоб всі знали, що оскаржили в суді номери податкового повідомлення-рішення, яке було в поданні Генпрокурора. І те, що воно не надходило до дому до Андрія, я теж стверджую, тому що прийшов запит з ДФС в Апарат нашого парламенту і питають, а де ж таки живе Андрій Сергійович Лозовой, ми йому хочемо його дати. То в мене конкретне питання, тільки прошу сказати так чи ні. Чи внесено до ЄРДР мою заяву про скоєння злочину посадовцями ДФС? Дякую. Я не можу дати вам відповідь, надам її завтра перевіривши єдиний реєстр. У єдиному реєстрі знаходиться приблизно 1 мільйон 700 тисяч проваджень. Я не вношу туди це подання і не можу відслідковувати щоденну діяльність відповідних посадових осіб. Дякую вам. На запис записалось двоє виступаючих, вони задали питання, і таким чином ми завершили запитання від народних депутатів. І зараз слово для пояснень надається народному депутату України Лозовому Андрію Сергійовичу. Будь ласка, Андрій Сергійович. Ви від трибуни. Так, будь ласка. Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. Шановні колеги! "Недоторканні ви наші", як любить казати геніальний прокурор Юрій Віталійович Луценко, як ніби він сам тут не був, як ніби він десь там з іншої планети до нас з'явився: чесний, непідкупний, без політичних мотивацій, юридично грамотний. У цьому залі, шановні колеги недоторканні ви наші, є достатньо багато фахових юристів, ніхто з них мені не може пояснити, що це таке. Називається воно поданням Генеральної прокуратури на притягнення мене до кримінальної відповідальності. Це вже третє подання персонально на мене, одне було від Шокіна, вже друге від вас, Юрій Віталійовичу, в даному випадку я рекордсмен, чим горджусь, внесу це обов'язково в декларацію. Це – макулатура, з юридичної точки зору – це сміття, це жодний юрист не може назвати поданням, фаховий, на відміну від вас Юрій Віталійович. Ви мені у звичній для вас фамільярній і зверхній манері сказали на засіданні регламентного комітету "вчись, розумнику". Я вам відповідаю: я вчуся, я студент II курсу юридичного факультету. Ви могли б теж поступити і вчитися. Я дуже просив би, щоб уважно послухали, хто не читав, має юридичний факт. От подання на притягнення депутата Лозового до кримінальної відповідальності. Провадження від 20.06-го, подання від 21.06-го. За один день розслідували справу щодо народного депутата. Це взагалі як? Це може зразу "без суда и следствия"? Далі в самому поданні ви апелюєте до висновку ДФС і до рішення самого чесного і непідкупного Печерського районного суду, який ви, до речі, згадували тут з цієї трибуни. Конкретно рішення по мені в Печерському районному суді приймала суддя Литвинова, що є конфліктом інтересів: над добровольцем, українським патріотом Володимиром Гроцковим, поручителем якого я був, як і ще десятків добровольців, суддя Литвинова написала на мене заяву в Національну поліцію. Розгляд справи нею щодо мене є конфліктом інтересів. А тепер, шановні колеги, я, користуючись нагодою, скажу, мабуть, те, що не є зовсім правильним, те, що не є з правової точки зору коректним. Але враховуючи, що виступали шановні колеги з різних фракцій і позафракційні і озвучували тези зі своєї політичної програми, можливо, на це право маю і У програмі Радикальної партії Ляшка чітко чорним по білому багато років написано "скасування депутатської недоторканності, скасування недоторканності суддів, можливість імпічменту Президенту, Закон про Тимчасові слідчі комісії". Ці тези були проголосовані першим з'їздом Радикальної партії 7 серпня 2011 року… на якому я, Юрій Віталійович, отримав партійний квиток 0000002, другий номер, другий партійний партквиток. Я цим горжусь, це є для мене цінністю, і я його вніс у декларацію. Фахові юристи обґрунтують вам будь-які, назвавши тисячі прецедентів по всьому світі, коли цікаві партійні квитки продавалися на аукціоні за достатньо великі суми. Я розумію, Юрій Віталійович, що для вас партійний квиток не може бути цінністю, бо ви кожні вибори йдете від іншої партії. Ви тут говорите, "недоторканні ви наші" про нас усіх, вийшовши рік тому з цього залу. Я хотів нагадати, Юрій Віталійович, ви 20, останні 20 років або сиділи в цьому залі, або працювали міністром чи Генпрокурором, або сиділи в тюрмі – ви більше нічим не займалися. Перший раз, Юрій Віталійович, ви обіцяли скасування депутатської недоторканності в 1998 році на... коли балотувалися по 152 по 152 виборчому округу в місті Рівне нашому разом рідному згадуваному. Ви це обіцяєте 20 років. Як вам не соромно? Ви сиділи в цьому залі, ви палець об палець не ударили для того, щоб скасувати депутатську недоторканність. До речі, Юрій Віталійович, на виборах 98-го року ви активно паразитували на достатньо авторитетній в Рівному людині, на вашій вчительці Тамарі Петрівні Шмеризі, ви чомусь про це забули. Тамара Петрівна дуже хвора, буквально вчора виписали з лікарні. Я вас по-людській прошу, подзвоніть їй, будь ласка. Тепер саме головне, теж хочу, щоб слухали фахові юристи. З бухти барахти ДФС саме визначило вартість задекларованого мною майно і на підставі цього звинувачує мене нібито Генеральна прокуратура у несплаті податку. По-перше, Юрій Віталійович, в цьому залі є двоє моїх колег, які ви звинувачували.... яких ви звинувачували в тому самому. І по В'ячеславу Константіновському, і по Сергію Рибалці ви визнали, що такого, що це нічого нема, що це придумали ваші підлеглі і закрили ці провадження. Я закликаю вас знайти мужність і вибачитися перед В'ячеславом Леонідовичем, перед Сергієм Вікторовичем, ви були щодо них неправі, майте мужність вибачитися перед ними. А тепер ви на засіданні профільного регламентного комітету обґрунтовували ймовірну несплату мною податків, абсолютно висмоктану з пальця, перелік задекларованого мною майна, мовляв, якщо я задекларував, воно стільки коштує, я сам так вважаю. Юрій Віталійович, а чого тут не все моє майно? Чому тут немає, наприклад, партійного квитка? За вашою логікою, його теж треба сюди вносити і звинувачувати мене в несплаті податків по ньому. Так само, а серед того, що ви вважаєте, що я податок не сплатив, є картина Марка Греся, який, будучи достатньо відомим художником, не продавав жодного разу свої картини, двічі в житті дарував своїм друзям: мені і колезі Ігорю Мосійчуку. Вам судовий експерт на комітеті обґрунтував, що неможливо визначити вартість. Мосійчук в декларації, до речі, не вніс. Визначіться, будь ласка, кого треба за це судити: мене чи його. Наступне. Я як людина чесна вніс в декларацію все. Я взяв, шановний Юрій Віталійович, бо ви в чужому оці соринку бачите, а в своєму не бачите колоди, я взяв, Юрій Віталійович, вашу декларацію. По каналу ICTV в програмі "Інсайдер" ви з гордістю показували свою колекцію холодної вогнепальної зброї. Як людина, яка любить зброю, я вам, чесно кажучи, даже трішки позаздрив. Разом з тим, відкриваємо вашу декларацію, розділ "Рухоме майно". ювелірні вироби, пальто з хутром, шафа книжкова, сумка "Шанель", сумка "Діор"..." Де зброя? Ви збрехали в своїй декларації. З цього приводу я хотів би, користуючись цією найповажнішою трибуною, звернутися до керівника Національного антикорупційного бюро пана Артема Ситника. Артем Сергійович, я прямо на комітеті підписав заяву заяву про злочин, вчинений Генеральним прокурором Юрієм Луценком, який вказав в своїй декларації недостовірні дані. А тепер, шановні колеги, я прошу вас подивитися на ложу, де сидить генеральний прокурор. Ви нічого не помітили цікавого? Там сиділа ще одна людина: Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький. Назарій Іванович пішов, тому що, розслідуючи по мені провадження, Національне антикорупційне бюро його закрило. Немає ні підозри САП, немає ні підозри НАБУ, ні подання САП, Юрій Віталійович. Це ваша навколо юридична самодеятельность, те, що ви зробили це подання. Це є перевищення ваших службових обов'язків. Ви минулий раз… Ви тут згадуєте, хто де сидів, то я хотів нагадати, Юрій Віталійович, що ви сиділи за перевищення службових обов'язків. Я нікому не бажаю зла, я, Бог свідок, сьогодні поставив свічку за ваше здоров'я і по-християнськи вас уже пробачив, і попросив Бога, щоб дав вам мудрості. Знаєте, ви… Оставив, до речі, в Феодосійському монастирі біля ікони Миколи Чудотворця, біля якої висять дари цієї чудотворної ікони, в тому числі хрест з мощами, який подарував я. Шановні колеги, подивіться, я всяке в житті бачив, такого – ще ні. Експерти ДФС разом із слідчими Генпрокуратури оцінили вартість мощей в 121 тисячу гривень. Ви хоть Бога побійтеся, я розумію, що ви людина комуністичного виховання, але майте повагу до почуттів віруючих людей. Ви, до речі, коли я вас це спитав на комітеті, ви, Юрій Віталійович, сказали, що ви будуєте церкву в Рівному. Наша команда допомагає будівництву декількох храмів української церкви в місті Рівному. По жодній з них я не чув про якусь там допомогу від вас. І про те, що ви будуєте церкву, це стало новиною. Розкажіть, будь ласка, я, можливо, долучусь до будівництва, – яку ж церкву і де ви будуєте саме в Рівному? Тепер саме, саме головне. Тут колега Довгий вибачався за те, що голосував за призначення некомпетентного Генерального прокурора Юрія Луценка, Генерального прокурора без вищої юридичної освіти. Мені немає за що вибачатись. Нашій залізній команді немає за що вибачатися. Я взяв стенограму оцього голосування. Ми голосували "проти", тому що голосувати за Генерального прокурора без вищої юридичної освіти – це те саме, що віддати свою дитину на операційний стіл хірургу, який не вчився в медичному університеті. і наслідки всього цього ми зараз бачимо. Коли Генеральна прокуратура України, яку як державник шаную як інституцію, зганьблена і перетворена в цирк вашою і вашими підлеглими юридичною безграмотністю, коли чітко на обличчя видно політичну вмотивованість, коли ми говоримо про те, що треба знімати депутатську недоторканність, її треба знімати з усіх. Я за це не ховаюсь, я знаю, що я справу розвалю в суді, але я чітко розумію, нащо ви робите. Ви мстите Радикальній партії за нашу позицію, за те, що наша фракція одноосібно, одноголосно не голосувала ні за антиконституційний закон, який дозволяє обирати Генеральним прокурором особу без вищої юридичної освіти, не голосувала за ваше призначення. Не голосувала за ініційовані вами драконівські зміни до Кримінально-процесуального кодексу, проти яких виступила адвокатура, тому що вони дають тиранічні повноваження прокуратурі як системі і забирають права у захисту. Ми за це не голосували. Більше того, і наш лідер Олег Ляшко. І я особисто стояв на цій трибуни в день цього голосування і закликав колег: схаменіться, що ви робите. Багато, хто з вас зараз про це шкодує. Тому що Юрій Віталійович Луценко, який запутався на кого записаний будинок, в якому він живе, 850-метровий. Тому що ви сказали, що це ваш будинок. А в вашій декларації, Юрій Віталійович, написано, що його власником є Нарембік Степан Васильович 75 років, 12 років на пенсії, ваш тесть за сумісництвом. Далі. Юрій Віталійович, невже до вас досі не дійшло? Навіть сьогодні до Олега Ляшка і до мене підходили гінці домовлятися. Ті, щоб пан Олег прийшов до вас домовлятися. Ті, щоб я, за його спиною, до вас на поклон прибіг. Того не буде. Ніхто не буде з нашою залізною командою ніколи розмовляти мовою шантажа, чим ви і займаєтесь. Не на тих нарвались. Дякую. Слава Україні! Слово для оголошення висновку комітету надається першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павлу Васильовичу Пинзенику. Будь ласка. Шановний Голово! Шановні колеги! Комітет 5 липня цього року на своєму засіданні за участю Генерального прокурора, за участю депутата Лозового, розглянув подання, про яке йдеться.

Департаменту відповідного профільного Генеральної прокуратури прокурором Севалюком. І він просить розглянути подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Лозового. І в поданні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що Лозовой Андрій Сергійович у період з 1.01.07 року по 31.12.2015 року умисно ухилився від сплати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Комітет зазначив зокрема, що в поданні йдеться про наявність умислу народного депутата Лозового на ухилення від сплати податків. Причому, подання не містить посилань на наявність підтверджень такого умисного ухилення від сплати податків та на результати проведення перевірок перевірок походження майна, зазначеного народним депутатом України Лозовим як цінне у своїй декларації. Також подання не містить посилань на пояснення отримання від народного депутата України Лозового з приводу способу набуття майна та визначення його вартості. А чому так. Можливо, це може бути наслідком того, що подання внесено до Верховної Ради України 21 червня 2017 року, тобто на наступний день після відкриття кримінального провадження, яке було відкрито 20 червня 2017 року. Крім того, до подання додано копію висновків експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи, яка була призначена в іншому, а не в цьому кримінальному провадженні. Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Лозового є законним, вмотивованим, оскільки ініційовано, подано належним суб'єктом подання, однак, є не достатньо обґрунтованим. І зокрема, як випливає з подання, воно ґрунтується на доказах, отриманих до відкриття кримінального провадження, тобто до 20 червня 2017 року. По-друге, у комітету є обґрунтовані сумніви щодо спливу строків давності для застосування положень Частини ІІ статті 212 Кримінального кодексу України для притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Лозового. І нарешті, подання не обґрунтовується належними доказами в частині доведення фактів умисного ухилення від сплати податків. Тому що податковий борг народного депутата Лозового не є узгоджений відповідно до норм Податкового кодексу України, а податкові повідомлення-рішення щодо сум податкового зобов'язання народного депутата Лозового оскаржені в порядку адміністративного судочинства. Дякую за увагу. Дякую. Зараз у нас є один блок, виступи представників депутатських фракцій і груп, а потім виступи народних депутатів України. Спочатку прошу провести запис на виступи від представників депутатських фракцій і груп. Будь ласка, прошу записатись.

Від "Блоку Петра Порошенка" Севрюков Владислав передає слово Гончаренкові. Від трибуни, будь ласка. Будь ласка, пане Владиславе. Олексій Гончаренко, фракція "Блоку Петра Порошенка". Ви знаєте, я чую зараз всі ці виступи і в мене таке відчуття, що це щось неймовірне відбувається. Є таке слово, його хочеться використати, воно і українською, і російською мовою однакове, я його так полегше скажу: обнаглели. Інакше як можна сказати, коли Мосійчук виступає і повчає Генерального прокурора. Людина, яка на всю країну брала хабарі пакетами, озвучувала свої розцінки, в нього депутатське звернення – 3 тисячі доларів, в нього запит – 5 тисяч доларів. Я спеціально назвав прізвище, хай ще виступить. Це шоу, яке має бачити країна. Такого ще ніхто не бачив. Ми сьогодні влаштували таке, що люди будуть ще згадувати, я думаю, довго. Виступає Ляшко, який, напевно, не досидів своє там. І він сьогодні каже нам, бачите, я вас буду повчати, як має все бути. Людина, яка просто, як кажуть, клейма немає де ставити. По Лозовому, то тут все взагалі дуже просто. Якщо в нас, ми зараз не голосуємо за зняття недоторканності з Лозового, тоді нам треба визнати його святим. Звернутися до Ватикану в конгрегацію по справах святих, і до Андрія Лозового ходити молотися, просити грошей на життя, бо багато громадян України не мають за що жити. Так Лозовой їм розкаже, як це зробити, це святий Андрій. Знаєте, як Свята Богородиця дає жіночкам, святий Андрій буде давати бідним. Бо він людина, яка ніколи ніде не працювала, нічого не заробила, показуємо мільйонні статки – мільйони. Люди, почуйте, мільйони! Лідер його фракції показує мільйон доларів кешем. Він показує мільйони. А звідки ці мільйони? Він каже, це дід з Москви дав. Московський слід? Що це відбувається? Тому я просто прошу вас, шановні колеги, подивитися, і кожен, хто не проголосує за зняття недоторканності з Лозового, це все нова церква – церква святого Андрія Лозового, до якого благодать Божа спустилася і допомагає йому жити на цьому світі. І я одне тільки хочу попросити Андрія, щоб він поділився благодаттю цією, бо багато громадян України цього потребують. Я прошу всіх подивитись на кожне прізвище, хто проголосує і як, бо це є надзвичайно принципово, це є не просто голосування, це є тест, хто є хто в цій Верховній Раді. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від "Самопомочі" народний депутат Острікова. Просимо. 18:36:31 Шановні колеги, "Самопоміч" голосує за подання про притягнення народного депутата Лозового до кримінальної відповідальності, не дивлячись на те, що Андрій є мій земляк і земляк Генерального прокурора. І ми вважаємо, що, як я вже казала, ми всі маємо бути в рівних умовах і ми повинні відмовитися від депутатської недоторканності. На цьому політична частина мого виступу буде закінчена. Зараз я хочу заглибитися в юридичну частину, щоб не знецінювати процес взаємними звинуваченнями, з'ясуванням стосунків і так далі. Я би хотіла звернути нашу увагу на таке: для правильної кваліфікації діяння як умисного ухилення від сплати податків визначальним є декілька речей. По-перше, саме умисел на несплату податків і об'єктивна сторона у вигляді ухилення і у вигляді наслідків саме щодо ненадходження в бюджет коштів у значних розмірах. Я, можливо, неуважно читала подання, але я з подання не зрозуміла, протягом якого періоду часу Лозовой ухилився від сплати податків. При цьому я не заперечую, що він можливо ухилився, але мені з подання незрозуміло, протягом кожного року у нас діє інший розмір податкової соціальної пільги, від якої визначається розмір несплати податків. Це перша позиція. Друга позиція. Чому Генеральний прокурор нам весь час говорить: сплати податки і ми тобі все простимо. А чому не ставиться питання і чому парламент не поінформований в поданні, а хто ж є джерелом цього доходу Лозового? А може він вкрав ці гроші? Ну, не марсіани ж йому принесли такий дохід? Тобто, може бути ситуація, коли дохід, отриманий внаслідок розкрадання чи внаслідок, можливо, торгівлі зброєю, а нам говорять, що більш тяжкий злочин прикривається менш тяжким: сплати податки і ти будеш звільнений від кримінальної відповідальності. Я застерігаю Генерального прокурора від таких дій, будь ласка, якщо ви вносите подання і ми вам від парламенту суцільна підтримка, ми голосуємо за зняття недоторканності, але парламент хоче знати, протягом якого періоду часу було вчинено цей злочин, якщо його було вчинено і хто є джерелом отримання цього доходу. І ще раз: не марсіани йому сплатили цей дохід. Також до колег хочу звернутися, що та декларація, яка неодноразово згадується в поданні, яку ми всі з вами заповнювали, була не нульовою декларацію. Ті, хто понаписували всі мільйони і всі цінні речі, вони повинні були думати головою, це не нульова декларація і не податкова амністія якщо ви там записували якісь доходи, то ви повинні були подумати, як ви будете це підтверджувати. І як я вже казала, підтверджувати це лише даними фіскальної служби як мінімум… ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що в нас база персоніфікації є тільки з 1998 року. А якщо доходи отримувалися до 1998 року? А якщо це курсові різниці, які не відображаються в базі персоніфікації: купив долари по 2, чи по 5, продав по 8 і так далі. Тобто, оці всі речі в поданні не висвітлені. Не дивлячись на це, ми Генеральному прокурору даємо кредит довіри, а Андрію Лозовому бажаємо успіху в судах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Андрій Лозовой, я хочу тобі сказати, я тобою горджусь, я горджуся, що в тебе квиток номер 2, що ти мій заступник, заступник по фракції, заступник лідера. Ти підійшов до мене, коли я сидів в Пасажі і пив каву, ти до мене підійшов… Це було скільки, 6-7 років тому? 7 років тому. Молодий студент, 21 чи 22 роки, інституту, університету Драгоманова і сказав, я хочу бути у вашій команді, тому що я вам вірю, я сказав, без проблем, долучайся. Андрій використав свій шанс, так як його використав Дмитро Лінько, командир батальйону "Свята діва Марія", який звільняв Маріуполь, так як його використали Тетяна Юзькова, один з найвідоміших в Україні адвокатів, так як мій адвокат, коли мене саджали, Луценко по по сто раз повторює, що мене саджали. Да, мене саджали і мене захищала Тетяна Юзькова, один з найкращих адвокатів. Так як цей шанс використав кращий міжнародник Віктор Вовк, наш Віктор Галасюк, який буде прем'єром при Президенті Ляшку, Олег Купрієнко – найвідоміший адвокат, Силантьєв Денис, який прославляв Україну на міжнародних аренах, сьогодні у нашій команді відповідає за відновлення спортивної інфраструктури, за те, щоб діти не тинялись по генделиках, а щоб виростали здоровими і багато-багато інших моїх побратимів, я дякую і моїй команді. Чому, шановний Генпрокурор, бачите, як я із паузою говорю шановний, мені важко, Юрій Віталійович, називати вас шановним, але я дотримуюся форми. Шановний Генеральний прокурор, чому ви подаєте подання, чому Президент Порошенко через день намагається мене вмовити голосувати то за один закон, то за другий, то за третій? Ребята, ви не поняли однієї простої істини: Ляшко і його команда, ми не піддаємося на шантаж. Ви не можете нас залякати, ви не можете лякати нас справами, ви не можете нас купувати, ви намагалися це робити. В мене є стержень, я виховувався, на відміну від Генерального прокурора, який, дякую, у багатьох депутатів, які зараз сміються, немає стержня і немає того, чого британський прем'єр Вінстон Черчилль називав "мягким подбрюшьем", якщо ви знаєте що це таке, бо в багатьох з вас цього немає. На відміну від Генпрокурора, який виховувався у сім'ї першого секретаря обкому партії, я п'ять років у дитячому будинку прилуцькому, 11 років в школах-інтернатах, з першого по одинадцятий клас. Я в цьому житті бачив все, мене не можна лякати, мене не можна купити, мене можна тільки переконати. Те, що ви робите, ви намагаєтесь злякати нашу команду, заставити нас голосувати за ті закони, які треба. Ви граєте, Юрій Віталійович, ви граєте. Ви останній, хто має моральне право пред'являти Лозовому якісь претензії і ви перший, хто має відповідати за ті злочини, які ви сьогодні інкримінуєте Лозовому, і Господь це бачить. Дякуємо, закінчилися виступи від фракцій. 30 секунд народному депутату Мосійчуку, якого згадували під час виступів і він вимагає слова, репліку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я попросила всіх, зараз я дам вашу хвилину, але я би дуже просила не перебивати головуючу, шановний пане Андрію. Я дам хвилину, я не глуха, сто хоч у мене немає стриженя, але я не глуха. Всі почули? Хвилину. 18:44:06 МОСІЙЧУК І.В. Шановні колеги! Я не буду реагувати на те, що тут блазень розповідав, який привів війну в українську Одесу, в який несе за кровопролиття в Одесі пряму відповідальність. Але я хочу звернутися до кожного з вас, я не знаю чи вдасться мені виступити з цього питання. Я хочу звернутися до кожного з вас, ви можете проголосувати за Андрія Лозового притягнення до відповідальності, але знайде, що наступними будете ви, що цей колокол дзвонить по вам, що за один день на "Самопоміч" будуть відкривати справу, на "Батьківщину" і навіть на БПП, згадаєте мої слова. Це подзвін по всім вам, по сфальшованим справам будуть відкривати, немає податкового повідомлення-рішення. Любого підприємця в цій країні зараз можна так кинути і звинуватити в несплаті податків, його немає по сьогоднішній день. І ми доведемо це в любому суді, але знайте цей колокол дзвонить по вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Використане право на репліку. Зараз у нас згідно Регламенту можливість взяти в дискусії народних депутатів України, я прошу записатися.

хотів би звернутися зараз до всіх наших телеглядачів, радіослухачів і до всіх українців і звернути їхню увагу на той абсурд, який тут відбувається не в плані цирку. Так, тут цирк, безперечно, так, є з обох сторін така мова не по суті, а, як-то кажуть, "сам дурак". Так, я хотів звернути увагу, власне кажучи, на той абсурд з точки зору політичної відповідальності. От дивіться, всі люди або 99 виступаючих сьогодні виступали під час виборів за зняття депутатської недоторканності. Виступали, що вони проти депутатської недоторканності, виступали за зміни в Конституцію і під час виборів, і до вибо… і задовго до виборів, і після виборів – увесь час, власне кажучи. Але при цьому в своїх аргументах вони сьогодні постійно – ті ж самі люди – говорять про те, що в поданні щось не то написано, те, що звинувачення надумані, те, що ті люди пройшли не ті докази зібрали і так далі. От в чому ж тут абсурд? Абсурд полягає в тому, що якщо ці люди справді щиро проти депутатської недоторканності, то їх не має цікавити якість подання, їх немає цікавити, взагалі, що там написано, взагалі, немає цікавити суть звинувачення, цього всього немає бути, от цього цирку сьогоднішнього немає в природі бути. Ми, взагалі, не маємо це все обговорювати. Звісно, з одним великим "але", якщо щиро про це все говорять ці люди, ну це більшість народних депутатів. Бо коли ми бачимо от такі речі, коли суспільство бачить про те, що в одному виступі з трибуни… в одному виступі заявляють, що ми проти недоторканності, а потім – в тому ж виступі говорять, але подання погане, докази неправильні і так далі, і так далі. Ну то, вибачте, будь ласка, значить, що перша частина виступу – це брехня. Перша частина виступу – це просто відверте окозамилювання, це гра на публіку, це пошук голосів знедолених українців, які вчергове повірять в цю брехню. Так от, припиняйте, будь ласка, припиняйте! Якщо ви справді народні депутати, якщо ви справді проти того, щоб ви були окремою кастою, якщо ви не хочете бути окремою кастою, то давайте знімати цю недоторканність і давайте не говорити про якісь погані подання, про якісь погані докази. Я ще раз наголошую для всіх, хто тут зараз виступав: приходьте, підписуйтесь! Ви ж казали, що ви за зняття! Підписуйтесь за зміни у Конституції, бо поки що за весь цей час підійшло тільки шестеро людей нових, окрім тих 90-а, які раніше бути. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Юрій Тимошенко з трибуни буде виступати. Просимо. Сьогодні зранку першим ділом, що я зробив, я поставив свій підпис за тим законом, пане Юрій, вам особисто. І це є моє переконання: я за скасування депутатської недоторканності, з нас усіх, з усіх суддів, з усіх прокурорів включно із Президентом. Але я категорично проти цієї вибірковості, яку я бачу бачу сьогодні. Якщо знімати, то з усіх! Чому хтось, якісь темні сили, які взяли під свій контроль НАБУ, перетворюють це НАБУ у страшилку, щоб через це НАБУ залякати кожного з нас, щоб потім кожного з нас перетворити на "слухняного песика", який буде виконувати їхню волю? Я прожив надто чесне життя, я зробив у цьому житті надто багато, щоби бути чистими перед своєю совістю, щоб нікого не боятися, і вас, НАБУ, я теж не боюся! Ви не контрольовані навіть поки що жодним аудитором. Я колись особисто розберусь з вами, на кого ви працюєте! Ось там, у лівому куті видять акули, акули бізнесу, а ви їх не чіпаєте, а чомусь учепились за цих "пескариків". Хай вам буде соромно! Ви почали сьогодні із фронтовика, орденоносця, кавалера "Ордену за мужність", який пройшов весь Майдан і всю війну, а зараз ви взялися за людину… Якийсь, дійсно… регіональна "підтанцовка" тут робить якісь комедії, і ми маємо його послухати! Аби я проголосував і засадив своїми руками за ґрати людину, яка зробила так багато для Майдану, для війни, для наших фронтовиків, яка разом зі мною по судах їздить, витягує хлопців з тюрми. Ви що? Сьогодні моя команда помічників витягнула на мої поруки 36-го – Забровський Артур, боєць "Айдара" і "Правого сектора", я цим пишаюся. І щоб я в цей же день, 36-го витягнувши, першого засадив? Та ніколи в світі. Я був би зрадником, якщо би Андрія Лозового я своїми руками засадив. І хто з вас не зрадник – не робіть цього. Слава Україні! Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні друзі, 212-а Кримінального кодексу не має спеціального суб'єкту, всі під нею ходять. Коли ми йшли на вибори і обіцяли зняття депутатської недоторканності в цьому залі голосували за Закон про внесення змін до Конституції в першому читанні, подивіться протоколи, всі наші голоси – за. Але ми голосували зняття депутатської недоторканності, а не за вибіркове кримінальне переслідування опозиційних депутатів. Завтра кожного... я не кажу, з нас, як сказав Юрій Віталійович з великою повагою до Верховної Ради: недоторкані ви наші. Я звертаюсь до людей, до громадян України, до підприємців, до тих всіх, хто своїм горбом заробляв собі хату, квартиру, машину, завтра по вас отак і прийдуть. До юристів звертаюсь, час сплати не настав, податкові повідомлення-рішення не вручили, про яке умисне ухилення можна казати? Завтра всі отам будете. Ми - за зняття недоторканності, але з усіх, щоб усі були рівні перед законом. А вони хочуть залишити це все. Для чого? Щоб отаким чином видергувати по одному неугодному із фракцій і ставити парламент на коліна. Я не кажу, фракцію Радикальної партії, нас не поставили і не поставлять, але намагаються це зробити. Де гарантія, що сьогодні буде з вами, чи з вами, чи з вами? Так ось вам приклад, ось вам результат і прецедент, як діяти місцевим прокурорам, які сидять, потирають руки і кажуть: "Зараз відмашка піде – значить, так можна". Ні, шановні, так не можна. Має бути закон. І коли ми всі стояли на майданах, ми голосували і намагалися прийти до влади, і прийшли дехто, для того, щоб побудувати чесну країну, справедливими судами, з чесною, професійною прокуратурою, без вибіркового правосуддя. Ми за це говорили, за це стояли. Що побудували? Те, що маємо. Загадаємо слова відомого класика фільмів

У нас влада не може боротися зі злодіями. Ми знаємо, де вони сидять; ми знаємо, за що їх треба посадити. Влада не знає? Знає. Не хоче чи не вміє? Мабуть, там не хоче, а тут не вміє. Тому, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А так, вибачте, як казав Кравчук, маємо те, що маємо. Я не буду голосувати проти, тому що, якщо проголосую "за", це моя в тому числі людська гідність, якої я не переступлю. Дякую. Колеги, час для виступів є завершений. Переходимо до заключних виступів. І перший для заключного слова запрошується Генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко. Будь ласка, пане Юрій. Шановні народні депутати, перш за все, ніяких вибачень за відкриття або закриття кримінальних справ я приносити не буду, бо кожна людина в нашій країні є рівною перед законом. Депутат Константіновський відразу надав пояснення по справ ймовірно несплати податків, пояснив джерела – і справа була закрита. Те ж саме по Рибалці: він, дійсно, показав документи. І, на жаль, вірніше, на його щастя, сума несплачених податків менша, ніж потрібно для кримінальної відповідальності. Тому я об'єктивно ставлюся до всіх, але тут ми почули багато що завгодно – про мощі, про мого тестя, про що завгодно, тільки не почули, звідки в людини з офіційною зарплатою за все своє трудове життя 230 тисяч гривень взялися сотні тисяч доларів і євро. От ми не почули тільки цього. У зв'язку з цим, шановні народні депутати, я приймаю вашу стурбованість, бо поки за цей рік, поки я – Генпрокурор, до суду передано тисяча 200 справ по кримінальним корупціонерам, у вас було все спокійно. Коли я прийшов сюди, ви зразу закричали, що: "Це не ті закони, ми за них не хочемо голосувати, і Луценко вам не такий". Да, цей Генпрокурор не буде плясати під вашу дудку! Я буду подавати ці подання, якщо буде склад злочину. (Оплески) І зараз стверджую: ваш народний депутат не сплатив до держави мільйон 700 тисяч гривень, так потрібних бідним людям, за яких ви так вболіваєте, і на фронті, якому треба допомагати. Да! Їх треба сплатити, тисячу 700. Або сплатити, або сушити сухарі – іншого не буде. Наступне. Шановний пане Андрію, недоторкaнність, бо ви кажете недоторканість – це щось інше, це спитайте в свого лідера з вашим стрижнем. Недоторкaнність я хочу зняти, все решта – не моє. Дякую. Будь ласка, до заключного слова запрошується народний депутат України Лозовой Андрій Сергійович. Зверніть увагу, да, попри зауваження шановного голови, Юрій Віталійович все одно переходить на особисті образи, на особисте… Чому так? Тому що він розуміє, що він неправий. Сьогодні, зверніть увагу, у своєму першому виступі геніальний прокурор, видатний юрист сучасності Юрій Віталійович Луценко сам сказав, що подання на мене є необґрунтованим. Він це визнав. Далі. Я повторюю, я вас, Юрій Віталійович, пробачаю, але все-таки наполягаю, щоб ви вибачилися перед колегами Вячеславом Константіновським і Сергієм Рибалкою. Коли ви кажете, що: "Я вибачатись не буду", я хочу нагадати, що в 2005 році ви з піною в роті доказували з цієї трибуни, який злочинець Борис Колесніков, потім його відпустили і просили вибачення. Будьте рівними для всіх. Ви вибачатися вмієте, коли вам треба. Дякую. І, користаючись нагодою, з цієї високої трибуни я хотів сказати ті слова, які для мене є одним з найбільш принципових в житті, ці слова написав простий львівський студент Микола Колеса понад 100 років тому, коли його репресували: "За волю народу, за її права не страшні кайдани, солодка тюрма, бо вільного духу не скути в кайдани". Я не боюся ваших подань, уже третього. Я не боюся тюрми. Я знаю, що на нашому боці правда. Я знаю, що на нашому боці Господь. Я знаю, що я чесний перед Господом і перед законом на відміну від вас, Юрій Віталійович. Дякую. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз буде останній виступ, після якого ми переходимо до голосування. Тому прошу і секретаріат Верховної Ради України, і голів фракцій запросити в зал і підготуватись до голосування. Для заключного слова запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Васильович Пинзеник. Будь ласка. І прошу заходити в зал. 18:59:27 ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги, розгляд подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Лозового з усією очевидністю відкрив всі проблеми пов'язані з з належним способом доказування наявності ознак кримінального правопорушення, яке передбачено 212 Кримінального кодексу України. Всі ми добре пам'ятаємо, який, скажем так, стрес був в суспільстві у зв'язку з публікацією даних електронних декларацій. Хто і що туди понаписував. Це з одного боку. З іншого боку для того, щоби визначати базу оподаткування народного депутата, чи будь-якої іншої людини, шляхом простого перемноження переліку цінностей вказаних в декларації на 121 тисячу, для того треба дуже сильно хотіти. І певно в даному випадку правоохоронці саме цього і хотіли. Тому я ще раз прошу звернути увагу на те, що 212 стаття потребує все-таки якого не якого доведення, в тому числі і щодо народних депутатів України, як би це неприємно було. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. Прошу зайняти робочі місця. І прошу всіх зайти в зал. І відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича. Прошу народних депутатів голосувати.

За-177 Подання Генерального прокурора не набрала необхідної кількості голосів. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича. Шановні народні депутати! Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховної Ради України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата. До Верховної Ради України надійшло подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича. Національним антикорупційним бюро здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 28.11.2016

02.10.2016 по 19.06.2017 вчинив низку кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Відповідно до вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 7 липня за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича.

слово надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценкові для відповідей на запитання представників депутатських фракцій та груп, народних депутатів України. І я прошу провести запис на запитання до Генерального прокурора. Прошу провести запис. народний депутат або представник депутатської фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки народному депутату або представнику депутатської фракції." Отже, лишень у випадку, коли народний депутат до народного депутата, і лише у випадку, коли були виголошені образливі слова. Щоб надалі в нас з того приводу не було непорозумінь. І ще раз закликаю усіх до коректної відповідальної дискусії, бо в нас відповідальні питання на порядку денному. І я запрошую до

фракція "Народного фронту" послідовно голосувала і буде голосувати за позбавлення недоторканності всіх депутатів як інституту, і вважає, що треба лишати лише недоторканність за політичну діяльність кожного депутата. Але щодо подання по нашому члену фракції Максиму Полякову. Була ганебна ситуація, на яку також з'явилися наші народні депутати, коли відбулося, я вважаю, розбійний напад на дружину Максима Полякова. Хочу нагадати, що у нього мала дитина, 8 місяців, її годують молоком ще, після цього воно пропало. Але скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна це кваліфікувати як перевищення повноважень або розбійний напад, коли декілька працівників правоохоронних органів для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади оточують дружину, молоду жінку у темному під'їзді, забирають телефон, а потім через два дні його оформляють… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд, завершіть, пане Максим. БУРБАК М.Ю. І лише, за інформацією нашого депутата, якого оголосили на засіданні регламентного комітету, що лише через два дні була постанова суду, яка дозволяла їм нібито вилучати. Що це було, скажіть, будь ласка? Дякую. Будь ласка, Юрій Віталійович. 19:07:04 ЛУЦЕНКО Ю.В. Шановні народні депутати, чесно кажучи, після двох відхилених подань по незаконному збагаченню і по несплаті податків втрачає будь-який сенс у прийнятому вами Законі про електронне декларування, бо його тепер уже неможна перевірити ні з цього боку, ні з цього. Депутатська самооборона фактично закрила для правоохоронців можливість вносити відповідні подання. Це перше і ганебне явище. Друге. Стосовно цієї справи, яку ми зараз розглядаємо, це справа Національного антикорупційного бюро. І я вважаю, що саме для таких справ він був створений, і пишаюсь тим, що був одним з авторів цього закону і голосував за нього. Я не пишаюсь тими, хто не платить податки або вчиняє ін9ші кримінальні правопорушення, але пишаюся тим, що у нас є таке НАБУ. Саме для такого випадку впровадження в організовану групу по відслідкуванню скоєння тяжких злочинів і створювали ми це агентство. Друге. Стосовно ймовірних дій, які ви кваліфікуєте як незаконні щодо дружини народного депутата під час санкціонованого судом обшуку у конкретно вказаному в судовому рішенні місці, уже порушене кримінальне провадження і спеціальний підрозділ Головного слідчого управління ГПУ розбирається чи було перевищення повноважень працівниками НАБУ. Це наша компетенція і відповідь на це буде знайдено. У разі, якщо детективи перевищили свої повноваження і нанесли якісь тілесні ушкодження шановній дружині народного депутата, вони будуть покарані. Для цього просив би, пане Максиме, щоби ваш народний депутат віддав відео оперативної зйомки, яке він вихопив у працівників НАБУ, там все буде видно, зразу все стане на свої місця, просив би, щоб завтра в ГПУ, це відео було віднесено. Дякую. Наступне запитання від Радикальної партії, Ленський Олексій Олексійович передає слово Ігорю Мосійчуку, Шановний Юрій Віталійович! В мене два питання таких конкретних і прошу дати так само конкретну відповідь юридичну. Скажіть. будь ласка, який орган здійснював прослуховування помічниці пана Полякова, конкретно, який правоохоронний орган здійснював прослуховування помічниці пана Полякова – це перше питання. І друге питання. Скажіть, будь ласка, суд коли надавав дозвіл на це прослуховування, кому він надавав дозвіл і в рамках якого кримінального провадження надавався даний дозвіл. Дякую вам. ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую. Національне антикорупційне бюро з 28.11.2016 року має провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачене статтею 240 "Незаконне видобування з надр", 369-2 та статті 28, що показує на вчинення групового злочину. Відтак, саме по цій справі з номерами 420, в кінці останні цифри 3712, суд за клопотанням відповідного прокурора САП надав дозвіл детективам НАБУ проводити зняття інформації, що детективи НАБУ і робили, згідно рішення суду. Дякую. Запитання завершені. І зараз ми переходимо. Дякую вам, Юрій Віталійович. Зараз слово для пояснень надається народному депутату України Полякову Максиму Анатолійовичу. Максим Анатолійович, будь ласка, до трибуни. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, всі ті, хто дивляться пленарне засідання! Я хочу всім розповісти з чого починалася історія і чому взагалі я стою за цією трибуною? Насправді все починалося у 2015 році. В липні 2015 року, я прошу запам'ятати цю дату, саме тоді було направлено заяву щодо пана Ситника, щодо його поїздки за кордон з його дружиною за державні кошти і було відкрито кримінальну справу заступником Генерального прокурора паном Севруком щодо цієї події. Саме це було тим початком відносин і, як сказав пан Ситник, коли подавав документи щодо мене до Генеральної прокуратури, що це "личняк", саме тоді почалися ці відносини. Я один з перших, хто почав критикувати публічно діяльність НАБУ і я отримав, отримав те, що проти мене почав особисту помсту і роботу пан Ситник. Але ж давайте перейдемо до суті звинувачення. В чому мене звинувачують і що ми побачили на комітеті? На комітеті ми побачили, всі дуже почули на всю Україну "бурштинова мафія". Скажіть, будь ласка, де я, де бурштин? Жодним чином ніколи в житті не мав до бурштину, ні проживаю в цьому регіоні, не займався експортом, не маю компаній ні я, ні моя родина і це всім добре відомо, і Генеральному прокурору. Але що було? Було намагання провокації. В чому була ця провокація і хто проводив цю провокацію? Було саме так, що зі мною зустрілась представник якоїсь нібито компанії з Дубаї і запропонувала мені за це кошти. На що є стенограма в НАБУ, яку, на жаль, не подали її в комітет, але дали стенограму в суд, де чітко я кажу дослівно про те, що займайтесь корупцією в Дубаї, нам це не потрібно. Це текст стенограми в НАБУ запису моєї розмови. Можна було на цьому завершити все? Мабуть можна було, тому що зрозуміло, я відмовився, у мене немає бажання і категорично про це заборонив спілкуватися помічниці. Я дякую пану Мосійчуку, який задав питання тільки що щодо того, коли почалася кримінальна справа? 28.11. Але з листопада місяця, сім місяців не було жодних зустрічей ні мене, ні будь-кого з цими людьми. Тобто кримінальна справа вже шилася після того, але це не головне. Давайте ж проговоримо про саму суть звинувачення, мене. Скажіть, будь ласка, чи вимагав я з кого кошти? Ні. І це підтвердив Генеральний прокурор за що я йому особисто вдячний, вимог не було від мене, я ні в кого кошти не вимагав. Наступне: чи були якісь незаконні дії від мене? Ні, їх не було, не було жодних дій, які були б незаконі, але що відбувалося? Відбувалися незаконні дії НАБУ до мене. Перше – це те, що напали на мою дружину, напали цинічно, сім чоловік в під'їзді. Я не хочу, щоб, не дай Бог люба жінка, кормяща мати була на її місці. У нас восьмимісячна дитина, у неї після цього дня пропало молоко. Не дай Бог, щоб це було в будь-кого. Наступне, що відбувалося від Ситника? Я також хочу в цій ситуації сказати подяку Генеральній прокуратурі, тому що була відкрита кримінальна справа по статті 370, а що це за стаття? Це провокація. Провокація, що підрозуміває під собою? Що повинна бути підозра Ситнику і банді тій, яка працювала в НАБУ. А давайте перейдемо, всі ж кажуть за дуже гарний орган і я за нього голосував – НАБУ. Хто були ці детективи? Голова детективів НАБУ колишні працівники УБОЗ, замначальника обласного УБОЗ Одеської області, який займався кришуванням наркотиків, який займався кришування зброї, якщо ви зайдете в Інтернет, це сотні зсилок. Хто був виконавець цього? Хто це відомий такий суперагент, а суперагент – це людина, яка також працювала в міліції, чоловіка, якого брали на хабарі з наркотиком, це вам новий орган НАБУ, який ви створили. Це менти, яких повиганяли з міліції, які не пройшли туди понабирали чудом по поліграфу в НАБУ. От що ми отримали. Я прошу всіх, щоб ми зрозуміли, що ми надали деяким органам недоторканність у суспільстві, що всі думають, що вони займаються і займаються чесно роботою, але, на жаль, вони працюють поза законом. У мене прохання до цього залу, я ніколи ні від чого не ховався, але прошу вас голосувати по совісті та по закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова для оголошення висновку комітету запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Васильович Пинзеник. Будь ласка. Шановний Голово! Шановні колеги! В першу чергу вже за формуючоюся традицією оголошую про наявність конфлікту інтересів, в зв'язку з перебування з Максимом Поляковим в одній фракції, після того як формальна вимога Закону "Про запобігання боротьби з корупцією" виконана переходжу до доповіді. Комітет 6 липня цього року за участю Генерального прокурора Луценка та народного депутата Полякова розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Полякова. Також подання про надання згоди на затримання народного депутата Полякова і про надання згоди на обрання стосовно народного депутата Полякова Максима Анатолійовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою арешту, які були підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України 21 червня 2017 року. Подання ці ініційовані заступником Генерального прокурора, керівником САП Холодницьким Назаром Івановичем, він просить розглянути ці подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, на затримання народного депутата та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою. У поданні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що Поляков Максим у період з 02.10.2016 року по 28.11.2016 року вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності. Натомість ми з'ясували, що кримінальне провадження відкрито 28.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 240 – це "Порушення правил охорони або використання надр"; частиною четвертою статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"; частиною другою і третьою статті 369 із значком 2 "Зловживання впливом"; частиною третьою статті 28 "Вчинення злочину групою осіб… групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" Кримінального кодексу України. Комітет ухвалив висновок, в якому, зокрема, зазначив, що датою відкриття кримінального провадження є 28 листопада 2016 року. При цьому окремі докази факту вчинення Поляковим суспільно небезпечного діяння отримані до відкриття такого кримінального провадження. Водночас у поданні не зазначено, на яких підставах проводилися оперативно-розшукові та інші процесуально значимі заходи і чи були ухвалені слідчим судові рішення з цього приводу. Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Полякова є законним в тій мірі, оскільки воно ініційовано і внесене належним суб'єктом подання, однак недостатньо обґрунтованим з точки зору доказової бази. Крім того, комітет висловив обґрунтовані застереження щодо можливого зловживання владою, службовими повноваженнями в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, і звернувся до Генерального прокурора України про вчинення працівниками НАБУ діянь, що містять ознаки злочину, передбаченого статтею 370 – "Провокація підкупу" Кримінального кодексу України щодо внесення відповідної інформації до ЄРДРу та проведення досудового розслідування. На наступному засіданні комітету Генеральний прокурор України поінформував комітет, що за зверненням комітету щодо можливого зловживанням владою та службовими повноваженням в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих дій, а також провокації підкупу до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості про відкриття кримінальних проваджень. Комітет ухвалив висновок, що подання про надання згоди на затримання народного депутата України Полякова є законним, оскільки ініційовано і внесено належним суб'єктом подання, недостатньо обґрунтованим і вмотивованим, а також не містить обґрунтувань та підстав, які б підтверджували необхідність затримання народного депутата Полякова. Про надання згоди на обрання стосовно депутата запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, арешту є законним, оскільки ініційовано і подано належним суб'єктом подання, однак так само недостатньо обґрунтованим і невмотивованим, а також не містить обґрунтувань та підстав, які б підтверджували необхідність обрання до народного депутата України Полякова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дякую. Дякую вам. Зараз ми маємо виступи від фракцій і груп. Тому бажаючі виступити від фракцій і груп, прошу провести запис, будь ласка.

Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Барна Олег Степанович. Пане Олег, чи з місця, чи з трибуни? Як вам зручніше буде, пане Олег? До трибуни, будь ласка.

Слава Ісусу Христу! Очевидно, дійсно неприємна ситуація, як-то кажуть, від суми і чуми не зарікайся. Але поряд з тим, не треба перетворювати багаті речі в певні політичні фарси, коли одні, прикриваючись полоненими, блокують залізниці, в результаті заводи стоять, купа безробітних і зараз закуповуємо антрацит в Росії. Потім починають блокувати зі сміттям. А потім починають блокувати разом з іншими трибуну по питанню, з якого погоджено, проголосоване і розглядається, але поряд з тим, не голосували за законопроекти, які потрібні і необхідні Україні, оце є політичний фарс. Якщо звертаються до Бога, то я дужу прошу при цьому попросіть в Бога совісті і гідності, щоб принаймні не паскудити українську землю львівським сміттям і своїм політичним сміттям. Другі звертаються і кажуть: беззаконня. То я хочу до вас звернутися. Шановні, беззаконня тоді, коли людину садять за правду, а не за брехню і наклепи. Беззаконня тоді, коли людину садять в тюрму за політичну її позицію, а не за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. І коли ви зараз хочете прикривати своїх депутатів, ви робите вовчу послугу, тому що ми повинні, кожен з нас не може бути суддею, ми не можемо давати оцінку фактам, це повинен зробити суд. Ми повинні дати їм можливість піти в суд і нарівні з іншими громадянами України, нарівні показати, що ми разом з народом, і спростувати звинувачення, або прокуратура їх доведе. Тож, шановні депутати, я хочу вас… бути, знаєте, разом з народом. Коли показали в своїх деклараціях мільйонні статки, багатомільйонні статки, і не можемо їх пояснити, то давайте будемо нарівні з народом теж сплачувати податки. А то вийшло так, що, знаєте, перетворили партію і депутатську діяльність в бізнес, але податки платити не хочете. Тому, шановні, нехай Бог вам допомагає, з відкритою совістю до суду доводити свою чистоту перед прокурором, перед народом народом і, в першу чергу, перед собою. Слава Україні! Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Генеральний прокурор, під час розгляду минулого подання, коли у вас було заключне слово, ви перейшли на особисті образи. Я не буду опускатися до вашого рівня. Я розумію вашу стратегію і мету – спохабити, пожартувати, піддіти, показати, який ви крутий. Не думаю, що в мене гірше почуття гумору, ніж у вас, але ми тут зібрались зараз не для того, щоб з'ясовувати, в кого яке почуття гумору, а для розгляду подання, підготовленого САП і НАБУ по справі Розенблата-Полякова. Я хочу одразу сказати, що наша фракція буде голосувати за ці подання. Ми дивилися матеріали, ми вважаємо їх обґрунтованими і цілком достатніми для того, щоб прийняти рішення про позбавлення депутатської недоторканності. Водночас я хотів би зауважити, що для нашої команди надзвичайно важлива неупереджена, політично незаангажована робота правоохоронних органів. Ми вітаємо діяльність Спеціальної антикорупційної прокуратури, ми вітаємо діяльність Національного антикорупційного бюро, діяльність за умови, якщо вона політично незаангажована. Тому що ні одна людина не знайде правди, коли прокурор буде керуватись політичною доцільністю, коли прокурор буде будувати свою політичну кар'єру – політичну кар'єру. Тому що коли ви, шановний пане Генеральний прокурор, виходите сюди і з піною у рота розказуєте про те, що Лозовой має сплатити податки, у мене до вас така сама пропозиція. Покажіть приклад всій країні і сплатіть податки, зокрема за будинок ваш у дев'ятсот квадратних метрів, який зарахований на вашого 75-літнього Ви цей будинок ввели в експлуатацію в 2011 році. Ваш тесть на пенсії 12 років. Оцініть свій будинок і сплатіть з нього податки, і так само з ваших усіх інших колекцій. Покажіть приклад для країни. У вас би було моральне право когось до чогось закликати, якби ви самі були чесний. Вся країна знає, чим ви займаєтесь. І найголовніше. От мені дуже сподобалось, колега Тимошенко Юрій виступав. Він, конечно, сказав про депутатів-піскарів, але мені сподобалось, – шикарний вислів. Тому що ви ловите піскарів, ви не ловите акул: ви не ловите тих, хто грабує на енергоринку, ви не ловите тих, хто грабує через тарифи, ви не ловите своїх трьох друзів, ви не ловите трьох друзів Президента. Ви їх не бачите, ви їх не те, що не ловите, ви їм допомагаєте грабувати країну. І кожна людина на своїй кишені це відчуває. немає політично незаангажованої прокуратури. Це означає, що українці правди там не найдуть. Тому, шановний Юрію Віталійовичу, у мене до вас велике прохання. Припиніть демонструвати політичну упередженість. Припиніть зловживати повноваженнями прокурора. Припиніть нас лякати, не на тих нарвались. Робіть те для чого вас, до речі, в незаконний спосіб, обрали, не для того, щоб захищати владу і Порошенка, а для того, щоб захищати українців, а не імітувати боротьбу з корупцією, яку ви насправді…

Пане Голово! Шановні колеги! Я не довіряю Генеральному прокурору, я не довіряю його політичній незаангажованості, я не довіряю його об'єктивності із досвіду, із того, що я побачив протягом останніх двох з половиною років. Я не довіряю інституції Президента України, тому що бачу її деспотичність і бажання політичних преференцій і вульгарного заробітку на людях. І це жахливо. Але вовків боятися в ліс не ходити. Сьогодні прокуратура не стоїть з правоохоронними органами на боці людей. Візьміть тільки випадок в селі Бережинки Бережинки Кіровоградської області, де стояла прокуратура і МВС, на чиєму боці? Тітушок, які палили збіжжя людей? І після цього їм довіряти? Але ці люди в Бережинці і в інших містах і селах дивляться на вас з вами. Якщо ми будем їх боятися і ховатися, вони не підуть за нами. А наша сила в людях і їхній довірі. І тому, шановні колеги, якщо чуєтеся в силі, що разом відстоємо вашу честь в судах, які, я розумію, служать деспотії, то ми сьогодні маємо показати приклад людям і жінкам з Бережанки, які з мотиками вийшли і встали проти них, і перемогли, і не дали спалити своє збіжжя! Давайте покажемо, що ми їх не боїмося. Я поки що довіряю САП і НАБУ. Хлопці, я вам довіряю! Але, але ця довіра є дорогою. І тому моє звертання до парламенту України, на якого дивиться народ! Давайте не боятися тих, хто служить деспотії, відстоювати свої інтереси, але йти на ви і проти них. Інакше вони нас всіх знищать. Вся ця вакханалія, яка тривала протягом тижня, це було вбивство парламенту! Сьогодні воно продовжується. Тому що ми сьогодні мали сказати, так, ми вас не боїмося і ми будемо з вами боротися! Я прошу голосувати за всі їхні подання. І якщо вони ниці, руйнувати їх! Але ні в якому разі не ховатися за цією ганебною, абсолютно феодальною недоторканністю. Переходимо до наступного розділу порядку денного. Це є виступи від народних депутатів, 9 хвилин. І я прошу провести запис на виступи від народних депутатів. Будь ласка.

Матківський Богдан Миронович, з місця. Будь ласка, включіть мікрофон Матківському. Включили, будь ласка, виступайте. Шановні народні депутати! Кожен з нас, по крайній мірі більшість, коли йшла на вибори, обіцяла нашим виборцям єдине, найбільше, що довший час не робилось в цій Верховній Раді. Це зняття депутатської недоторканності. Що ми бачимо сьогодні? А сьогодні у нас наступне. різні причини, для того, щоб не зняти депутатську недоторканність, приховується відкрита правда про це, що її не збираються знімати. І прошу, шановні виборці, уважно дивитися, хто це робить. Тому що на сьогоднішній день ті депутати, які не хочуть йти до суду, забувають про тих хлопців, які там, на передовій, віддають своє життя. Дякую.

Віктор Чумак, 214 виборчий округ, місто Київ. Шановні громадяни України, ви бачите те, що сьогодні відбувається в парламенті. Відверто кажучи, ми присутні при розтині трупа. Трупа політичного, яким можна назвати українську політичну систему. Їй давно ніхто не довіряє. Ніхто не довіряє парламенту. Сьогодні довіряє парламенту 2 відсотки громадян. Я дуже шанобливо обращаюся до нашого спікера, але ця недовіра – це ваша заслуга на 90 Тому що люди бачать, що кожного дня, кожної хвилини, кожного голосування відбувається знущання над Регламентом. Не може парламент європейської держави голосувати таким чином, як голосує наш. Не може приймати закони, як печуть пиріжки. Не може голосувати так за зняття депутатської недоторканності, коли всі обіцяли це зробити. Рівень довіри до правоохоронних органів такий самий, як у парламенту. Я дуже шанобливо звертаюся до Генерального прокурора. Юрій Віталійович, це ваша заслуга. Це ваша заслуга. Ви сказали нам два тижні тому, що всі реформи в прокуратурі завершені. Нам більше нічого не треба реформувати в прокуратурі, вона ідеальна. Це ваша заслуга тому, що я абсолютно погоджуюся, що ви свою посаду займаєте нелегітимно. І питання не в тому, що ви і ваша дружина не голосували. Питання в тому, що закон, по якому ви стали Генеральним прокурором, був прийнятий ранком, підписаний через дві години, оприлюднений через три години, і вас призначили через чотири години. І ось це є грубе порушення Регламенту, яке ставить під легітимність все, всю вашу діяльність, на жаль. Коли хто-небудь з них подасть в суд адміністративний про те, що ви обіймаєте свою посаду незаконно, всі ваші подання розсиплються і навколо інших подань. Подумайте над цим. Мені дуже прикро говорили, але рівень недовіри і до Верховної… або скажемо так, не до Верховної, а до Президента величезний. Я був у Панамі в минулому році на антикорупційній конференції. Знаєте, з чого вона починалась? Вона почалася з семи портретів президентів, щодо яких не було проведено антикорупційного розслідування за панамськими паперами і за офшорними скандалами. І там був портрет Петра Порошенка. Це ганьба! Але ми не спромоглися і ви, Юрій Віталійович, теж не спромоглися сказати тоді, що треба провести таке розслідування у нашому парламенті. Не для того, щоб комусь зробити поганого, а для того, щоб очиститися самим і очистити парламент. Ви не спромоглися це зробити. І ми з вами не спромоглися це зробити. І ми пожинаємо плоди своєї діяльності. А все це іде від того, що величезна безкарність і величезна безвідповідальність політиків на протязі 20 років. 20 років українські політики знімають депутатську недоторканності і не спромоглися це зробити. 20 років українські політики обіцяють одне, а приходячи в парламент, роблять інше. Де новий Закон про вибори, який обіцяв Президент? Пане Голово, ви сказали, що немає політичної волі у фракцій для того, щоб прийняти. Я написав всім листа. Я прошу керівників фракцій публічно висказатися, хто проти нового виборчого законодавства, хто проти політичної реформи. Дякую. Дякую. Я дам приклад не реагувати на безпідставні звинувачення і не буду з того приводу давати жодних публічних реакцій на даний виступ. А наступний виступ Гопко Ганна Миколаївна. Доброго дня, шановні колеги. Дорогі українці, ви зараз є свідками великого шоу, ви бачите ярмарку фарисейства. Ви бачите, коли лідери фракцій виступають і говорять, що будуть підтримувати, а в результаті – половина членів їхньої фракції не дають голосів. Ми бачимо договорняки, ми бачимо, яку змову, ми бачимо те, що ці олігархічні корумповані еліти, які 25 років дерибанили країну, приходили до влади на зграбованому, на обкраденому у людей. І сьогодні ми розглядаємо справу одну, пов'язану з бурштином. Це гірше Африки. Міністр Аваков обіцяв два роки тому, що справа буде вирішена. Ми чули заяви від Президента, ми чули від всіх політичних еліт, але ми бачимо, наскільки цей мафіозний кримінальний бізнес за участі депутатів продовжує процвітати. Буквально вчора з цієї трибуни Генеральний секретар НАТО дуже чітко говорив про корупцію як одну із перешкод на шляху до нашого членства в НАТО, перед тим в нас був Генеральний секретар ООН, перед тим в нас був Держсекретар Тіллерсон. На всіх міжнародних нарадах ми чуємо тільки одне: ефективна боротьба з корупцією – це те, що дозволить Україні отримати більшу фінансову допомогу, не подачки МВФ, не цю технічну допомогу, а реальні інвестиції в нашу країну. Ілон Маск говорить про ракети "Зеніт" як одні з найкращих, другі в світі. Ми замість того, щоб говорити про інновації як витягнути країну із "сировинного прокляття", що ми сьогодні обговорюємо півдня? Ми півдня не можемо зняти, парламент покриває корупцію. Напередодні саміту Україна - ЄС, який відбудеться на наступному тижні, чесно скажу, я не можу зрозуміти як говорити нашим партнерам про те, що в нас є… Це лише ми говоримо про зняття депутатської, для того, щоб притягнути до відповідальності, ми навіть не говоримо сьогодні про арешт і навіть на це немає політичної волі. Тут багато хто цитує і згадує, посилається до Господа Бога. Давайте, знаєте що? Думати про свою совість, а не думати про те, як ми любимо Бога, тому що насправді люди, які себе поважають, вони будуть голосувати. І ті депутати, які сьогодні є в списку, якщо в них насправді немає ніяких таких доказів, вони підуть в суд і будуть шукати там своєї справедливості. Мені здається, що час будувати нормальну країну. І те, що всі стояли на Майдані – це не є індульгенція, це не є ваш імунітет від того, що Генеральна прокуратура, чи НАБУ не повинні розслідувати факти. Майдан – це не індульгенція! І ви маєте це запам’ятати, досить прикриватися Майданом, досить прикриватися. Тому що є насправді ті солдати, які сьогодні воюють на фронті, вони не сидять як ми з вами тут і солдати на фронті хотіли б почути, що шість депутатів, принаймні будуть розслідувані факти. Лише один сказав з трибуни:"Будь ласка, голосуйте". А всі решта? Ми чуємо шоу звинувачень, мені не цікаво звинувачення одного депутата Генпрокурора, Генпрокурора, мені цікава справа по факту. Ідіть і займайтеся справою, час будувати країну, а не продовжувати грабувати. Слава Україні! Друзі, ми сьогодні багато раз чули про вибірковість підходів, про сфальшовані справи, про те, як приходили і представники правоохоронних органів до жінок з дітьми, про страшні речі. Але жодного разу ми сьогодні не сказали про те, що за цими законами, за цими правилами живуть 40 мільйонів українців. Ми особливі, ми вибіркові сьогодні, а 40 мільйонів людей живуть за тими законами, які ми з вами пишемо. Жоден з нас сьогодні не сказав про те, що ми мусимо з вами сьогодні закатати рукава і, можливо, сісти і подивитися на закон, про податкове законодавство, про кримінальні кодекси для того, щоб захистити людей від сфальшованих справ, від того, щоб маски-шоу устроювали в бізнесах і в будинках, для того, щоб без суду і слідства заходили сьогодні правоохоронці, і людей притягали до відповідальності. Хіба не це відбувається сьогодні з кожним українцем? Хіба тільки ви, недоторканні, особливі і вибіркові? Да кожен так, да кожен бізнес. Ми кожного дня чуємо про рейдерство, ми кожного дня чуємо про те, що люди страждають від тих законів, які ми з вами пишемо. Ми повинні сьогодні не захищати один одного, а писати закони, які б діяли для кожного українця, захищаючи його, захищаючи його свободу, його право на життя в цій державі. Друзі, ми з вами взагалі можемо пробачати один одного, як в молитві просимо бога пробачати. Я б пробачила кожного і не судила, якби не мала відповідальності перед іншими людьми за закони, які тут пишуться. Давайте писати закони, змінюючи їх, щоб не було без суду і слідства, без сфальшованих справ, подання прокурорів і всіх решта, ось в цьому наша задача, я думаю, що над цим ми маємо працювати. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене і ми переходимо до виголошення заключних промов. І я запрошую до заключного слова Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановні народні депутати! Цих два подання… вірніше, шість подань на двох народних депутатів, які належить ще нам сьогодні розглянути є результатом безпрецедентної справи, яке проводило Національне антикорупційне бюро. Я як Генеральний прокурор хочу з цієї трибуни захистити ім'я керівника підрозділу, який розпочинав цю справу, Борис Індиченко. Мою каденцію на посаді міністра внутрішніх справ очолював управління спеціальних операцій. І не треба оббріхувати його ім'я, він проводив блискучі операції, точно такі як зараз проти депутатів, тоді проводив проти наркомафії, проти контрабанди, проти торгівлі людьми, зрештою, по іншим тяжким злочинам. Його вигнала Партія регіонів на другий тиждень після того як загарбала Міністерство внутрішніх справ. Точно так же я хочу захистити ім'я перепрошую, Кіровоградської області. В селі Бережинка прокуратура захистила інтереси фермера, за що він буквально позавчора приїхав і дякував мені особисто. Прошу, шановні друзі, називати біле – білим, чорне – чорним. Бо брехнею можна обійти півсвіту і навіть Львів, але сміття не вивезеться. Тому, шановні народні депутати, ця справа, я прошу, протокол… я прошу підтримати всі три подання, на знаття депутатської недоторканності, притягнення до відповідальності, навіть на арешт. Шановні народні депутати, вина народного депутата України Полякова доказується протоколами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, аудіо та відеоконтролю, які чітко вказують на факт того, що народний депутат України Поляков знав про суму хабара, термін його надання та спосіб поділу цієї суми між ним, народним депутатом Поляковим та іншим народним депутатом України Розенблатом. Висновок Регламентного комітету взагалі мене дивує по одній і тій самій справі, по одним і тим самим записам, по одним і тим самим доказам, по одному депутату немає доказів, а по іншому – недостатні – а по іншому вони достатні. Шановні народні депутати, це все ще раз вказує, що, на жаль, у цьому залі зараз панує фракційна солідарність. Так не можна діяти, кожний з вас шановні друзі, передавав… має не тільки права, які захищає закон, але й обов'язки. Ви клялися на вірність народу України захищати його – народу! – а не ваші інтереси. Тому моє слово дуже коротке, спецназ НАБУ в коридорі стомився, голосуйте всі три подання: за притягнення, затримання та арешт. До заключного слова запрошується народний депутат України Поляков Максим Анатолійович. Будь ласка, пане Максиме.

Я хочу дати відповідь на ті звинувачення, які надійшли, сам пан Генеральний прокурор чітко сказав, що доказів немає особисто мені. І сьогодні виходячи в цю залу я розумію, що це є конкретне замовлення, немає справи Полякова і Розенблата, її не існує в природі. Немає жодного факту передачі будь-кому будь-яких коштів і ви це чудово знаєте. І ви підтвердили в цьому залі, і це чітко ваша позиція доводить, коли намагаються мене посади в іншу лодку, я не в цій лодці. Я, на жаль, розумію, що пану Генеральному прокурору не цікаво слухати, він займається виконанням своїх питань політичних. Прошу вас всіх голосувати по закону, а не по беспрєделу. Дякую. Шановні колеги, зараз буде заключний виступ після якого ми перейдемо до прийняття рішення. Тому прошу і секретаріат Верховної Ради і голів фракцій запросити депутатів у зал і підготуватися до прийняття рішення. А я до заключного слова запрошую першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павла Васильовича Пинзеника. Будь ласка. Колеги, "Караул, устал!", – ця цитата я нагадаю, належить матросу Желязняку і практично, прямим чином її щойно повторив Генеральний прокурор. Юрій Віталійович, я думаю, у вас був шанс переконати навіть скептичних членів регламентного комітету, які мають такий недолік: вони ці подання читали, на відміну від більшості. те. що ви повідомили про підозру працівникам НАБУ з приводу 370-ї "Провокація підкупу" і порушення… і 364-ї – у зв'язку з порушенням вимог КПК КПК під час проведення оперативно-розшукової діяльності. Принаймні, це було би чесно, хоча це би і повністю розвалило доказову базу так званої "прекрасної і чудової спеціальної операції". Але ви чесно не поступили. Відповідно, висновок комітету відображає повністю фактичний стан справ. Дякую. Дякую. Прошу зайти в зал, приготуватися до голосування. І хочу повідомити, у всьому цивілізованому світі, у Сполучених Штатах Америки, європейських парламентах правоохоронці у парламент можуть заходити тільки з однією ціллю: для того, щоб давати звіт про свою діяльність. І так є і в українському парламенті. Отже, колеги, я ставлю на голосування, відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича. Прошу народних депутатів голосувати.

За-250 Рішення прийнято. Я ставлю на голосування наступну позицію: відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича. Прошу народних депутатів голосувати.

За-125 Друга позиція не прийнята. Отже, повідомляю Генерального прокурора України, згідно частини дев'ятої статті 221 Регламенту, що надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича було підтримано українським парламентом. І, колеги, ми переходимо до заключного подання про надання згоди на притягнення... (Шум в залі) Третє? Мені сказали... Увага! Мені сказали юристи, що якщо друге не проголосоване – третє не ставимо. Треба ставити? Правильно? Мені юристи пояснили: якщо друге не проходить – третє не ставиться на голосування.

Відповідно до статті 80 Конституції України частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", сталю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, арешту. Прошу народних депутатів голосувати.

Переходимо до наступного подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Шановні народні депутати, відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата. До Верховної Ради України надійшли подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 28.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень,

Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням, як вбачається з подання Генерального прокурора України, встановлено, що Розенблат Борислав Соломонович у період від 02.10.2016 по 19.06.2017 вчинив низку кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Відповідно до вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 7 липня за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Висновок комітету та зазначене подання Генерального прокурора вам було надіслано на електронну пошту, а також було усім народним депутатам роздано на столах реєстрації у паперових копіях. слово надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценкові для відповідей на запитання. Прошу провести запис представників депутатських фракцій і груп на запитання до Генерального прокурора. Будь ласка.

Нуль записів на запитання. Я прошу Юрію Віталійовичу 3 хвилини, щоб все-таки була сказана загальна позиція.

всі ви бачили або цікавилися відеоматеріалами, які в законний спосіб ми демонстрували на регламентному комітеті. вони абсолютно чітко доводять, що Розенблат Борислав Соломонович своїми умисними діями вчинив одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття своїх функцій держави, за попередньою змовою з групою осіб. Тобто вчинив корупційний злочин, передбачений частиною другою статтею 28, частиною другою статті 369-2 Кримінального кодексу. Факт вчинення Розенблатом суспільно небезпечної діянь, визначених частиною четвертою статті 368, частиною другою 369-2, об'єктивно і переконливо підтверджується конкретними доказами, зібраними з дотриманням принципів законності верховенства права в суворій відповідності процедурі, визначеній вами у кримінально-процесуальному законі.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 дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу". Присягали додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Шановні народні депутати, тут згадували про матроса Железняка. Я – категоричний противник того, щоб такими методами вирішували питання, як це робилось в 17-му році. Щоб цього не відбулося є лише один спосіб, щоб закон був один для всіх. Це безпрецедентна корупційна подія, яка сколихнула не тільки Україну. І тому, з усією відповідальністю я прошу вас дати зараз дозвіл на притягнення пана Розенблата до кримінальної відповідальності, його затримання і його арешт. Іншого виходу, якщо ми дбаємо про закон, про Вітчизну, про український народ, про парламентаризм і інші дуже високі і цінні речі, які насправді об'єднують цю країну, у нас немає. Ми маємо показати приклад, що зло карається навіть, якщо воно має формальну недоторканність. Інакше люди покидають нашу країну без віри в неї. Зараз все залежить від вас. Зараз по істину історичний момент, це найбільший конфлікт в українському парламенті за останні роки і маєте ви його розв'язати простим способом тричі натиснути кнопку "за". Дякую. Дякую. І я надаю слово для пояснень народному депутату України Розенблату Бориславу Соломоновичу.

Шановні колеги! Шановний український народ! Сьогодні стоячи тут, мабуть, більшої ганьби я ніколи в житті собі даже не міг уявити. Тому що дійсно ті звинувачення, в яких сьогодні в мене звинувачують, це дійсно для мене, я кажу як воно є, це трагедія. Тому що все життя своє я працював на цю країну. Я робив свою справу. Я з честю проходив все своє життя. Я обирався на своєму виборчому окрузі. І мені люди довірили зробити свою справу стати народним депутатом України. З перших дні я почав боротися за майбутнє нашої країни, за той бурштин в якому сьогодні мене звинувачують, за те, щоб він належав українському народу. Я написав закон, долучив до цього дуже багато колег. І все зробив для того, щоб дійсно він на сьогоднішній день був прийнятий. На жаль, цього не відбулось. Я зараз не хочу просто вдаватись в подробиці. Але хочу просто сказати. Те, що сталось з нами і те, що, дійсно, минулого року до нас, в мій кабінет потрапив спецагент під прикриттям, це, дійсно, на сьогоднішній день є та небезпека і та загроза, яка сьогодні є дійсно для кожного громадянина України. Тому що люба провокація, створюючи хабар чи інший злочин, це є неправомірним, це є порушення прав людини. Але я зараз не про це. Я зачитаю маленьку статтю одного нашого колеги, який просто при виступі на одному з каналів поважному зачитав такі слова: змушено вигадувати схеми, щоб притягнути депутатів до відповідальності". Про що це свідчить? НАБУ вимушено вигадувати схеми. А була би ця схема? Та ніколи в житті. Я хочу подякувати Генеральному прокурору за те, що він дійсно по моїй заяві і пана Полякова зареєстрував 370 статтю, яка забороняє я думаю, ця справа буде розслідуватись. Вона дійсно виявить всі ті питання, які на сьогоднішній день у нас є. Яким чином давались ці докази, яким чином вони збирались, як воно все відбувалось взагалі і як вони, ці кошти, потрапляти і звідки? Тому я хочу вас попросити єдине. Я вчора виступив на своїй фракції, а сьогодні звертаюсь до всього парламенту, "обличчя" нашого українського народу. Я хочу, щоб ви зняли з мене депутатську недоторканність і я мав право довести свою правоту в суді неупередженому, з усіма своїми наслідками. І готовий за це відповідати. Я тут. Вже знаю, що ставили, як, вибачте мені, на тоталізаторі, коли я збіжу з цієї країни, який у мене є паспорт, якої країни. Я ще раз заявляю. Я все життя був громадянином України. Тут поховані мої батьки, тут похована вся моя родина. І я залишусь тут, як би там не було це тяжко. Тому я не буду більше нічого казати. Хочу просто попросити проголосувати за зняття недоторканності і для того, щоб я міг свою честь захистити в судах. Дякую. До слова для оголошення висновку комітету запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Васильович Пинзеник. Будь ласка, пане Павло. Шановний Голово, шановні колеги народні депутати, комітет на засіданні 7 липня цього року за участю Генерального прокурора, за участю народного депутата Розенблата розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Борислава Соломоновича Розенблата, про надання згоди на затримання народного депутата Розенблата і про надання згоди на обрання стосовно депутата України Розенблата Борислава Соломоновича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, арешту, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України 21 червня 17-го року. Подання були ініційовані заступником Генерального прокурора, керівником САП Холодницьким Назаром Івановичем. Він просить розглянути подання, дати згоду і на притягнення до кримінальної відповідальності, і на затримання, і на арешт народного депутата, взяття його під варту. поданні зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Борислав Розенблат в період з 02.10.16 року по 19.06.17 року вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, відповідальність за яке передбачене частиною другою статті 240 "Порушення правил охорони або використання надр", частиною четвертою 368-ї "Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", частиною другою 369-ї зі значком 2 "Зловживання впливом", частиною третьою 28-ї "Вчинення злочину групою осіб", третьою статті 369 зі значком 2 "Зловживання впливом" Кримінального кодексу України. Комітет звернув увагу на те, що датою відкриття кримінального провадження є 28 листопада 16-го року. При цьому окремі докази факту вчинення Розенблатом суспільно небезпечного діяння отримані до відкриття цього кримінального провадження. Водночас, так само, як і відзначалося при розгляді попереднього подання щодо депутата Полякова, не зазначено, на яких підставах проводилося оперативно-розшукові та інші процесуально значимі заходи та чи були ухвалені слідчим суддею рішення з цього приводу. Комітет взяв до уваги інформацію Генерального прокурора України, що на звернення комітету щодо можливого зловживання владою та службовими повноваженнями в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, а також провокації підкупу, внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. В ході такого розслідування буде надано правову оцінку зазначеним діям. Але як випливає з пояснень Генерального прокурора, надані нам попередньо, на це розраховувати особливо не варто. Комітет ухвалив висновки щодо всіх трьох подань, визнав їх обґрунтованими, законними та такими, що заслуговують на підтримку, результатом чого стало, відверто кажу, в основному реакція на геніальне відео, яке було продемонстроване на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту. Тим не менше, питання з приводу критичних порушень в діяльності НАБУ, Закону про ОРД, Кримінального процесуального кодексу та і Кримінального кодексу України, що грозить відповідальністю

Олег Ляшко, Радикальна партія. Ви, пане Розенблат, кажете, що ви все життя працювали на Україну. Це неправда. Ви все життя працюєте на власну кишеню. Я пам'ятаю, коли в 2008 році я подзвонив вам, підприємцю з Житомира, і попросив: не вирізайте в Прилуках молочник завод. 400 людей, 400 сімей втратили через вас роботу. Тому що ви купили той за копійки молочний завод, щоб вирізати його на металолом. Через вас мої земляки-прилуччани залишились без роботи. Була можливість відновити той завод, була можливість людям залишити роботу, але ваша жадність, ваше бажання заробити на простих трудягах перевершили все на світі. Так само, як і те відео, продемонстроване НАБУ і САПом, ви – легальний міліонер, ви берете копійчані хабарі. Чому? Тому що ви жадний, ви забули, що Кримінальний кодекс треба чтить, а "жаднісь губить фраєра", от ви - натуральний фраєр, якого згубила жадність, бо якби ви не були такий жадний, то ви б і далі грабували людей. Тепер щодо того, що ви не втекли, ви не втекли з однієї причини, тому що вам гарантували, що проголосують за скасування недоторканності, а не вистачить голосів за арешт і за затримання, а якби ви не були в цьому впевнені, то давно б ваш слід уже простив і з вашими німецькими паспортами, які лежать і думаю, що не тільки німецький паспорт. І отаких як ви, пане Розенблат, у Верховній Раді як мінімум половина, які йдуть до парламенту для того, щоб лобіювати власний бізнес, для того, щоб прикриватися депутатською недоторканністю, для того, щоб вирізати молокозаводи, дерибанити землю за рахунок трудових українців. Ви підскакували тут до стелі і на всі забаганки Президента Порошенка голосували, сьогодні ви себе представляєте жертвою репресій, ви не жертва репресій, ви частина цієї системи і ви повинні відповідати. Саме тому фракція Радикальної партії… Голова парламенту каже, що немає у фракцій політичних волі, щоб проголосувати скасування недоторканності для всіх депутатів. У команди Радикальної партії є така політична воля, ми вимагаємо від Голови парламенту невідкладно внести на розгляд Верховної Ради для прийняття в другому читанні і в цілому змін до Конститції про скасування депутатської недоторканності, а так само закон мій від 2015 року про процедуру імпічменту Президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України Усі повинні бути рівні перед законом, Верховна Рада не повинна бути місцем, де ховались би такі як Розенблат, які використовують свій мандат для того, щоб заробляти, грабувати і "доводити до ручки" цю країну. Тому ми голосуємо за притягнення до відповідальності, арешт і затримання. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна. Просимо вас до слова.

Слава Ісусу Христу! у 2009 році, сьомого, і був селищний голова і арештовували, і садили. Більше того, навіть через Верховну Раду з допомогою депутатів від "Батьківщини" Деревляного і Подгорного, з допомогою, за сприяння голови Тернопільської облдержадміністрації Чижмаря фабрикували перевибори Нагірянського селищного голови із-за того, що не дозволяв дерибанити землі Нагірянського кінного заводу державного підприємства. Але час пливе і йде. Тому, коли ми говоримо про порядність і чесність, то пам'ятаємо, я ще раз кажу, дехто перетворив Верховну Раду у політичну діяльність, у бізнес і ми знаємо, які кеші ставили і такси за депутатські звернення. І інше, будьте з людьми, заробляєте, сплачуйте податки, податки в бюджет для оборони України тих же самих колгоспників, пенсіонерів. І дуже прошу, не будьте принаймні перед народом тими ж скотиняками, а поважайте свій народ і не прикривайте своїх однопартійців, а дайте їм можливість очиститися, бути рівними перед народом і не блокуйте трибуну, а голосуйте за закони. І коли ми хочемо сказати ще про депутатів, то я підтримую тут Борислава Розенблата, який чітко сказав з трибуни, щоб підтримати його пропозицію зняти недоторканність. І більше того, якщо депутати, з яких зняли недоторканність, зараз погодяться і добровільно здадуть всі свої паспорти, то це буде тільки підтвердженням їхньої правоти і впаде необхідність голосувати за інші рішення чи арешти. Тому я звертаюся до депутатів, до колег і до українського народу, щоб не було таких прецедентів, треба думати за кого голосувати перед виборами. А якщо дехто говорить про зміну систему виборів на партійну, то я закликаю тих, спитайтеся самі у людей, яку вони хочуть систему виборів? Бо таку корумповану як партійна система виборів, де беруть… зразу корупція починається із включення списків, доказала свою безпринципність і корумпованість. Люди вимагають жорсткої мажоритарки, люди повинні знати кого обирають, до кого йти питати, а кому треба, і вибачте, і морду бити, або знімати. Йдіть чисті перед Богом, доказуйте свою правоту в суді, але ми депутати не маємо права давати оцінку. Оцінку має дати тільки суд. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції "Самопоміч", хто? Єгор Соболєв. Після виступів, після виступів, да, да, зараз Єгор Соболєв від "Самопомочі", будь ласка. Шана всім представникам людей в парламенті, які голосували за всі подання Антикорупційного бюро, Антикорупційної прокуратури і Генерального прокурора. Я зараз згадую як ми заходили в цю Раду і я скажу, щиро радів скільки я бачу людей з Майдану: Андрій Парубій, "Самооборона", Міша Гаврилюк. як я радів, як я бачив комбатів, які для мене були і завжди залишаться героями за те, що вони зробили у 2014 році. І як страшно усвідомлювати, що ми зараз по різні боки барикад, коли частина людей повністю як люди Януковича кажуть – це наш сучий син, ми його не віддамо. У мене величезне прохання, той самий "Ягуар", який мучив Мішу на Майдані він потів першим, одним із перших, підрозділів міліції вступив в бій з російськими терористами під Слов'янськом і Краматорськом. У кожного є можливість сьогодні показати себе справжнім представником людей, не рабом, не учасником банди, не людиною, яка покриває страшну кругову поруку, яка задовго до Януковича почалася, і з якою ми не можемо розстатися. мене прохання до керівництва парламенту, після надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Борислава Розенблата повернутися до аналогічних рішень щодо Максима Полякова і Євгена Дейдея. Я прошу цих представників "Народного фронту" ініціювати це самих, вийти на трибуну і сказати, ми не боїмося, ми готові постати, як всі громадяни стоять перед нинішнім судом, нинішньою прокуратурою, нинішньою Україною. Це буде гідно парламенту, це буде гідно суспільства і це буде гідно тих речей, які ми з вами пройшли разом. Будь ласка, одна хвилина на репліку народному депутату Чижмарю, якого згадували під час виступів і він вимагає згідно Регламенту цієї хвилини і потім – записи від народних депутатів України. Шановні колеги, один із попередніх виступаючих народних депутатів з БПП, до речі, тричі судимий, щоб ви розуміли, що у нас тут є серйозні депутати, які тричі були засуджені за Кримінальним кодексом. Звинуватили в тому, що якісь там вибори провів в Нагірянці, якийсь там радгосп і так далі. До речі, я вам хочу повідомити, що обласна державна адміністрація не призначає жодних виборів і не скасовує якісь результати виборів, тому це приймає Верховна Рада – це перше. Друге питання, що по розподілу землі Нагірянського радгосп-заводу. Так я вам хочу сказати, коли я в 2007 році один з наймолодших голів обласних адміністрацій прийшов до посади, тільки два радгоспи в Тернопільській області: Тернопільський радгосп і Нагірянський не розпаювали землю для своїх працівників. За два роки я їх розпаював і люди отримали свою землю і сьогодні є власниками. Чому не розпаювали цю землю… чому не розпаювали ту землю на місці, де цей виступаючий був сім років головою сільської ради до того часу, я не знаю і чому він заперечує, що люди отримали землю теж не знаю. Напевно, мав власний інтерес, який за сім років не зміг реалізувати. На жаль, я не буду обслуговувати інтереси місцевих там сільських… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні… дякуємо. Одна хвилина ми ж ні… я дала хвилину на репліку я зараз… маєте можливість ще записатись від народних депутатів і використаєте аж три хвилини на репліки. При всій повазі, не згадувалися прізвища, не згадувалися згадувалися прізвища у нас залишилося обмаль часу, ми переходимо скоро до голосування. Ні! Будь ласка, запишіться зараз, народні депутати, на обговорення, в нас є 10 хвилин, на обговорення подання Генпрокурора. 10 хвилин. Репліки закінчились, в кулуарах можете з'ясувати взаємини.

НАЙЄМ М. Шановні колеги, я б хотів зараз звернутися не до того депутата, по якому ми зараз знімаємо недоторканність, а по всіх нас. Три роки тому ми всі стояли разом по одну сторону і казали про те, що треба знімати недоторканність з усіх народних депутатів, про це говорив пан Президент, фракція якого не підтримала, я підкреслюю, не підтримала у повному складі зняття недоторканності з народних депутатів; про це сказав пан Яценюк, фракція якого також не дала всіх голосів по зняттю з народних депутатів недоторканності. Я як журналіст пам'ятаю, як 10 років всіх інтерв'ю усі депутати, які сидять тут, усі лідери, які сидять тут, коли були в опозиції, вимагали зняти депутатську недоторканність. Я пам'ятаю плакати "Нашої України" 2005 року, коли пан Луценко… і 2007 року, коли пан Луценко і всі лідери "Нашої України" виходили з однією вимогою, що ми знімемо недоторканність і закон один для всіх. На жаль, за 10 років цього не сталося. Цього не сталося навіть за 20 років. Те, що зараз сьогодні відбувається, це просто ганьба всім нам! Тому що замість того, щоб визнати, що треба просто стати, як всі інші люди, всі інші люди, які стоять зараз на вулиці, вони стикаються з прокурорами, суддями, з поліцією, з правоохоронними органами, і всі вони так чи інакше не мають ніякої недоторканності. Їх можна брати у в'язницю, їх можна затримувати, їх можна приводити в суд, по ним можна відкривати розслідування, можна робити "очні ставки". І тільки народні депутати в цій країні ходять з коронами, знаючи, що нічого їм не загрожує. Нам недоторканність не потрібна була в 2014 році, щоб виходити на Майдан. Ті люди, які кажуть про узурпацію, самі ходять і домовляються за себе конкретно. Давайте знімемо з усіх недоторканність і будемо захищати парламент разом тут, в цьому залі. Поки всі депутати не залишаться один на один з законом, з прокуратурою і з судами – вони ніколи їх не реформують. Ми закликаємо всіх, давайте зараз повернемося до цього питання, знімемо це. Це буде гідний крок – зараз зняти недоторканність з усіх п'ятьох депутатів, це підніме рівень парламентаризму і політичної культури в нашій країні на інший рівень. Я дуже вдячний "Народному фронту" і "Блоку Петра Порошенка", який спромігся зняти недоторканність зі своїх депутатів, але давайте зробимо ще один маленький крок вперед.

справжній європейський парламент, який не займається круговою порукою, парламент, в якому одні фракції не домовляються не голосувати за зняття депутатської недоторканності в обмін на не здачу їхніх колег, парламент, який буде прозоро працювати, який не буде кришувати народних депутатів. Я хочу сказати, що зняття депутатської недоторканності – це не трагедія. Знімаючи депутатську недоторканність, власне, ми не забороняємо народному депутату брати участь у пленарних засіданнях, займатися законотворчою діяльністю, ходити на засідання комітетів і в повному обсязі здійснювати свої депутатські повноваження. Так, ми знаємо, що в нас є проблема з правоохоронними органами. Ми знаємо, що досить часто вони непрофесійно, на жаль, на сьогоднішній день здійснюють свої функції. На превеликий жаль, правоохоронні органи роблять помилки в процесуальному... в процесі також, залишаючи подарунки адвокатам потім, і, власне, таким чином відмазуючи фактично тих, хто обвинувачується, від кримінальної відповідальності. ці ж самі правоохоронні органи здійснюють свою діяльність і по відношенню інших, звичайних громадян України, громадян України, які не захищені депутатською недоторканністю, які так само можуть спокійно представляти свої права перед правоохоронними органами і захищатися в суді. Тому я закликаю сьогодні наших колег проголосувати за зняття депутатської недоторканності. Крім того, я хочу закликати і просити пана Парубія повернутися в голосуванні щодо тих народних депутатів, по яких ми, на жаль, провалили зняття депутатської недоторканності. Це не проблема, якщо наші шановні колеги будуть ходити на всі допити в Генеральну прокуратуру, якщо вони нададуть свої, чесні показання, і якщо правоохоронні органи матимуть повністю, весь об'єм повноважень для того, щоб або довести їхню вину, або їх спростувати. Тому, Андрію Володимировичу, я хочу також звернутися до вас і просити після цього голосування поставити голосування про повернення до розгляду, власне, тих подань, які були вже провалені, для того щоб ця сесійна зала могла показати свою консолідованість і свою спроможність, власне, не займатися круговою порукою, а надати можливість всім народним депутатам чесно захищатися перед судом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я зараз візьму слово для роз'яснення, оскільки вважаю, що воно є значимим і важливим. Отже, незважаючи на звинувачення, які були тут, хочу наголосити: розгляд усіх подань відбувається виключно і згідно чинного законодавства, без будь-якого порушення. Для мене це є принципова позиція, я особисто ініціював, щоб ці подання чимшвидше появились у Верховній Раді України і щоб вони були розглянуті згідно закону. Зараз хочу вам зачитати статтю 221 Регламенту Верховної Ради України, статтю 8, в якій зазначено: "Рішення Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт не переглядаються, крім випадку виявлення обставин, що не були відомі Верховній Раді під час розгляду відповідного подання. І я можу діяти виключно в рамках цього закону. Кожен раз, коли ми його порушували, ми потім приходили до того, що суд відміняв рішення Верховної Ради України. Ми не можемо піти тим шляхом. До мене було багато закликів про розгляд згідно Регламенту, і я дотримуюсь кожної букви і коми закону під час цього розгляду. Зараз я надаю слово для виступу Матківському Богдану.

з половиною годин вся країна спостерігає за цією ганьбою, яка відбувається у стінах Верховної Ради. Ви знаєте, сьогодні Верховна Рада могла би всім телеканалам продавати телеправа на трансляцію, і хоч якось би компенсували витрати з бюджету. Бо іншого конструктиву ми тут не бачимо. Найпопулярніше слово, яке сьогодні звучало в парламенті, "недоторканність". Вона часто звучить на ефірах, вона звучить з уст майже усіх присутніх в цьому залі людей. Всі вимагають поставити закон, і безперечно його треба голосувати. Треба нарешті виконати цю обіцянку і зняти зі всіх недоторканність. Але сьогодні ми розглядаємо 5 конкретних випадків, і жодних проблем в тому, щоб зняти цю недоторканність, дати можливість людям в суді, як прості громадяни захистити своє ім'я, ми чомусь не даємо. Так, тому що це вже справа йдеться про кожного конкретного депутата. І тут дуже різко змінюється, якщо подивитися на динаміку голосувань, тут голосуємо, тут не доголосуємо. Я згадую класика, пригадуєте, який розповідав: з 8 до 11 – за радянську владу, а з 11 до 8 – проти. Отак приблизно у нас і відбувається тут в залі. Тому я і наша політична сила "Народний контроль" завжди системно виступають за повне зняття недоторканності з депутатів. Більше того, нам треба обмежити і строки нашого перебування в парламенті не більше двох разів, двох термінів для депутатів. Тому що тут є депутати, які сиділи тут по 20 років, а потім подивіться на їхні електронні декларації, а вони розповідають про те, що невідомо хтось, десь, комусь і за щось дав. Те, що сьогодні побачила країна, ми остаточно знищуємо головний інститут держави. Я хочу, колеги, до вас звернутися з цим. Тому підтримуємо. Давайте перестанемо ганьбитися І нарешті виконаємо те, що ми обіцяли. Ви не довіряє суддям? А, хто нам заважав за 2,5 років провести якісну реформу судів? Ніхто не заважав. Ми не довіряємо Генеральній прокуратурі? А, хто в понад 300 голосів голосує за Генеральних прокурорів, а потім, коли до них доходить черга… А вони вимагали від Генерального прокурора, від керівника НАБУ, від САП: боріться з корупцією. Ну, ось вам подання. Ось хочуть боротися з корупцією. Так, тепер там погані. Там погані. Друзі, та ми тут вирішуємо спільно, колегіально вирішуємо, як змінювати цю країну. Якщо кожен виступаючий сьогодні з депутатів, на яких були подання, казав, що він не винуватий, так чого ви боїтеся тоді? Чого…

Шановні колеги, я тут почув черговий приклад моралізаторства, коли один відомий журналіст, тепер – народний депутат з фракції БПП, нагадую, це коаліційна фракція, яка також має і Президента, і Прем'єр-міністра, і разом з "Народним фронтом" взяла відповідальність за те, що зараз робиться в Україні, як ми з неї зробимо європейську державу. То хочу йому нагади, що в 2013 році ті депутати, які були в об'єднаній опозиції, понад 170, маючи мандат проводили акцію "Україна без Януковича". Ще до того як ви наважилися вийти на Майдан, ми проводили акції в Донецьку, в Харкові, які були заблоковані. І тоді ми лише цим мандатом могли захиститися. Але я не про це. Якщо ви зараз нам про мораль і про цінності, подивіться на своїх двох колег-депутаток справа від вас, які взяли гроші невідомо в кого, купили квартири в центрі Києва, а зараз ви нам моралізатурствуєте і на броневіку кажете, що треба розганяти Раду?! Подивіться на них з боку, як купили квартирки, там живуть, а розказують нам про Дейдея. Ми за Полякова дали голоси, за зняття недоторканності, і він в суді докаже свою правоту! Колеги, через 5-7 хвилин відбудеться голосування. І я прошу запрошувати всіх депутатів в зал. Зараз я запрошую до заключного слова Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. І прошу запрошувати депутатів в зал. Шановні народні депутати! Недавно я стояв на цій трибуні і звітувався за рік діяльності на посаді Генерального прокурора України. Одним із досягнень Генпрокуратури я називав з цієї трибуни той факт, що тисяча двісті високопосадовців нинішнього часу були відправлені з обвинувальними актами до суду за кримінальні, людей пройшли шлях досудового слідства і зараз знаходяться на стадії судового слідства. Скажіть, будь ласка, чому у звичайної людини є тільки один захист його адвокати під час досудового і судового слідства, а у депутатів їх є аж три – Регламентний комітет, сесія Верховної Ради і аж потім слідство і захист? Я вважаю, що це неправильно. Єдине, чому я завжди захищав парламент, казав, – кожного разу парламент давав дозвіл, коли зверталась до нього Генпрокуратура, практично по всім, без виключення, поданням, майже по всім. Сьогодні, перебуваючи тут, ми бачимо якусь орвеллівську книжку "Колгосп тварин", її в українському перекладі називають, де є рівні, а є рівніші, де є доторканні, а є недоторканні. Причому, одні недоторканні знімають недоторканність, а з інших не знімають. Мені здається, це називається двійні стандарти. Але найбільш кричущим випадком є те, що зробив народний депутат Розенблат. Я вважаю, що це багатоепізодна, цинічна, нахабна демонстрація своєї вищості над законом, яку можна собі уявити для депутата. Тому як колишній керівник цієї фракції, як нинішній Генпрокурор я прошу вас і по-людськи, і по-прокурорськи, парламент може вийти з цієї ситуації сильнішим тільки за однієї обставини – тричі проголосувавши за зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності пана Розенблата, його затримання і його арешт. Так само, як це було зроблено до всіх… і він тим самим стане таким же, як і всі інші українці при подібних обставинах. Да, я пам'ятаю, що за цей злочин потім суд очевидно зможе змінити запобіжний захід, запропонувавши пану Розенблату певну заставу. Очевидно, такий закон. Але так само, як у всіх хабарників, які зафіксовані в цій країні за останній рік, його треба затримати і арештувати. А потім суд буде визначатися із запобіжним заходом. Будь ласка, шановні депутати, не перебирайте на себе цю функцію. Зробіть Розенблата звичайним українцем, який відповідає так само, як мільйони наших співвітчизників. При цьому захист, законність і об'єктивність слідства я гарантую. Дякую. До заключного слова запрошується народний депутат України Розенблат Борислав Соломонович. Від трибуни чи з місця? З трибуни. Будь ласка.

вся країна спостерігає за нашим засіданням. Мені, я ще раз повторюю, особисто дуже тяжко. Тяжко не тому, що на сьогоднішній день я скоїв якусь провину. Я не звинувачую нікого. За свої вчинки все своє життя я відповідав особисто. Все своє життя. І сьогодні, незважаючи, ще раз повторюю, на всі домисли, на всі звинувачення я буду відповідати в українському суді. Як воно буде – це вже питання слідства, це питання вже прокурорів, адвокатів і те, що дійсно вимагають від мене. Я єдине, що прошу, це зняти з мене депутатську недоторканність і дати можливість захистити свою честь в судах. Дуже вам дякую і сподіваюсь на ваше рішення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, через 2 хвилини відбудеться голосування, тому прошу запрошувати всіх депутатів у зал. Для заключного слова запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Васильович Пинзеник. Будь ласка. 20:35:31 ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги, шановний Юрію Віталійовичу, Назаре Івановичу! Звичайно, ми дамо оцінку народного депутата Розенблата, це наш обов'язок. Але ми також звертаємося до вас, шановні правоохоронці, припиніть кругову поруку в правоохоронних органах, ліквідуйте касту недоторканних у вигляді НАБУ, перестаньте будете комітетом самооборони корупціонерів правоохоронних органів і політиканів правоохоронних органів, реалізуйте ті повноваження, які ми вам надали, ми надали під час голосування, і виконуйте свою роботу чесно і тоді, можливо, парламент також поверне свою довіру до вас. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішень. Я прошу всіх зайняти свої місця і нагадую, що я поставлю всі три подання, які надійшли у Верховну Раду, поетапно. І ми переходимо до прийняття рішення. Отже, перше подання. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо!

За-296 Інформую Генерального прокурора про прийняте рішення. Наступне, друге. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Прошу народних депутатів голосувати.

За-183 Рішення не прийняте. Третє. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України Прошу народних депутатів голосувати.

За-181 Рішення не прийняте. Хочу проінформувати про прийняте рішення Генерального прокурора України згідно частини дев'ятої статті 221 Регламенту повідомляю, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Розенблата Борислава Соломоновича прийняте Верховною Радою України і було підтримане Верховною Радою України. Шановні колеги, у нас був важкий день, але тим не менше, ми змогли пройти весь шлях. І я оголошую, що вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу о 10 годині ранку. І я прошу всіх народних депутатів о 10 годині ранку прибути у Верховну Раду України для продовження нашої роботи. Дякую. До побачення. Дякую.